приготуватись до реєстрації. Будь ласка, заходимо в зал.

Отже, прошу народних депутатів України зареєструватись для участі в ранковому засіданні. Будь ласка.

І хочу нагадати, що згідно Регламенту сьогодні ми маємо 30 хвилин виступів від народних депутатів України. Наголошую ще раз, не від фракцій, не від груп, а від народних депутатів України. я прошу приготуватись до запису, запис буде визначати послідовність виступів. Але на початку я надам слово, 3 хвилини, Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко.

яким буде наш останній, по суті, день голосування – четвер і, зокрема, щодо Закону про реінтеграцію, чи може завтра цей закон стояти першим на порядку денному, чи все-таки ми маємо врахувати. Я би звернулась в першу чергу до моїх колег по "Народному фронту", які, я переконана, так само, як і я,

Як вам відомо, колеги, на сьогодні українській стороні вдалося з'ясувати місцезнаходження 95 українців на окупованих територіях. І ми готові були задля звільнення 95

на те, що ми передамо 306 осіб, аби звільнити 74 наших героїв, які знаходяться на окупованих територіях. І от вже у самому цьому, уявіть собі, яка знаходиться проблема, коли ми говоримо про 74 хлопця, у той час, як ми знаємо, і жінки, там 10 жінок також знаходяться на окупованих територіях. Нам всім ще прийдеться пояснювати родичам, що буде і другий етап і яка це буде важка історія. Я хочу вам сказати, що за цей місяць, який пройшов з дня оголошення, що це, можливо, до новорічних і різдвяних свят, ми зробили колосальну роботу. І я чесно хочу вам сказати, подякувати маємо і Генеральній прокуратурі, і пенітенціарній службі, і судам нашим, які дуже відповідально поставилися до того, що ми знаходимося на цьому етапі на фінішній прямій. Ми готові до того, аби звільнити заручників, наших заручників і передати затриманих, тих, хто був затриманий на основі того, що вони здійснили злочини проти держави Україна. І, власне, у чому зараз є проблематика дуже серйозна. Проблематика у наступному, що… Перше. Україна серйозно бореться за те, хто буде у списку 74, це важливо. Я не буду відкривати далі якісь історії, але ви всі читаєте між рядками. І друге. Чи є у нас шанс, що це буде хоча ми на фінішній прямій і ми повністю готові, шанс є дуже великий, я хочу вам чесно про це сказати. Тому що ми, насправді, думали, що все відбудеться на багато скорше ніж Новий рік, ніж Різдво, і все для цього зробили… Чи може бути таке, що інша сторона спробує в усіх гріхах знову-таки сказати, що винна Україна? То як з СЦКК, коли очевидно, що Російська Федерація виводить своїх військових кадрових з СЦКК тільки для того, щоб загострити там ситуацію, для того, щоб підштовхувати Київ до прямого діалогу з так званими республіками, а це ніякі не республіки. І, насправді, тут я просто до чого апелюю, до сесійної зали: давайте ми достойно пройдемо цей шлях, щоби в іншої сторони не було жодного шансу звинуватити Україну в тому, що для нас, для кожного тут, є ключовим і щоби вони не могли сказати, а оце відбулося, тому що. Я хочу нагадати наш дедлайн. Звільнення заручників, ми маємо все зробити, щоб відбулося до новорічних і різдвяних свят. Моє бачення, що важливий для нас закон, принциповий для нас закон ми маємо прийняти цієї сесії. І це є два наші орієнтири, які, мені здається, є абсолютно нормальними. Дуже дякую за увагу. І вибачте, якщо певні історії я залишила поки що за кадром. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис для виступів від народних депутатів. Будь ласка.

Я, колеги, просто хочу нагадати, що сесія наша буде тривати ще в січні, я переконаний, для усіх нас прийняття закону, який визначає Росію окупантом, є принциповим і важливим для українського парламенту. Парламент завжди займав принципову і категоричну позицію з цього приводу. І я сподіваюсь і переконаний, що ми наступний пленарний тиждень, це буде, якщо я не помиляюсь, 16 січня, розпочнемо з розгляду Закону про деокупацію, про визнання Росії агресором. А зараз я надаю слово для виступу Батенку Тарасу Івановичу. А, вже передав? Купрій. Будь ласка, Віталій Купрій. Шановні колеги! Всі ми розуміємо, як негативно суспільство оцінює стан боротьби з корупцією в Україні, як негативно оцінюють це положення наші західні колеги. Але я абсолютно впевнений, що не проблема зараз в змінах законодавства, створення антикорупційних судів, будь-що, я вважаю, що у нас проблема у зв'язку з людьми, які очолюють правоохоронні органи, – це кадрове питання. Я абсолютно впевнений, що існує дуже багато повноважень, які можна реалізувати, зупинити злочинність, покарати корупціонерів, проте здійснюється так званий саботаж. Саботаж – це умисне невиконання своїх обов'язків. На жаль, в Кримінальному діючому кодексі немає відповідальності за це. Тому я вніс законопроект, який передбачає цю відповідальність, і у разі доведення людина, яка знає, що вона має робити, це забезпечено, в законах записано її повноваження, але вона не виконує, вона має бути позбавлена права знаходитися на посаді і притягнута до кримінальної відповідальності. Я декілька разів вказував, що кадрові проблеми – це головні. Я не голосував за призначення Генеральним прокурором Юрія Луценка, який абсолютно нефаховий, невіглас в юриспруденції, і ми це зараз бачимо. Я заявляв на етапі відбору директора НАБУ пана Артема Ситника, що він незаконно обраний, оскільки приховав великі такі важливі факти своєї біографії, і, на жаль, Президент схвалив це рішення. А тепер ми зараз маємо новообраного директора ДБР – Романа Трубу. Роман Труба, ми знаємо із засобів масової інформації, отримав негативні попередні висновки, коли балотувався на цю посаду. Більше того, він не балотувався навіть на директора ДБР, навіть заступника. Ми знаємо, що він був обраний в останній момент, і тому, коли він з'явився на нашому комітеті правоохоронному, я задав йому конкретні запитання. Прокоментуйте, будь ласка, чутки або інформацію, чи знаєте, маєте ви стосунки з паном Пашинським, як в ЗМІ говориться, що це він вас лобіював на цю посаду. Він сказав, ні і готовий на детекторі брехні це підтвердити. Тоді я задав друге питання, яке турбує зараз спільноту: скажіть, будь ласка, чи брали ви участь у переслідуваннях учасників Революції Гідності під час Євромайдану. Виявилося, да, і він сказав, "я приймав, я висловлював підозри, я підтримував звинувачення і я вважаю, я правильно робив проти активістів, які свого часу блокували дорогу на пішохідних переходах", коли Янукович розвернув нашу країну з Європи на Росію. Так ось, в мене є відповідь Генерального прокурора України, що, дійсно, це відбувалося, і після того прокуратуру Львівської області було закрито кримінальне провадження проти євроактивістів, і я вам хочу наголосити, за відсутністю в діях цього активіста складу кримінального правопорушення. Роман Труба незаконно переслідував - і це встановлено прокуратурою, і рішеннями судів, - активістів, які боролися за Україну, за наш європейський вибір. Скажіть, будь ласка, як ця людина буде виконувати… Шановні колеги, народний депутат Спориш передає слово народному депутату Чубарову. Будь ласка. І, колеги, дуже важлива вчора була прийнята резолюція по Криму. Це велика заслуга і наших лідерів кримськотатарського народу. Молодці! Дякуємо вам за це. Шановна голово, шановні громадяни України, колеги! Вчора на засіданні Генеральної асамблеї ООН було ухвалено резолюцію "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". Маємо подякувати кожній державі з 70-ти, яка віддала свій голос за Резолюцію Генеральної асамблеї ООН. Співавторами резолюції разом з Україною виступили 42 держави з різних континентів. Серед них практично всі країни Євросоюзу, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Ісландія, Норвегія, Чорногорія, Туреччина, Японія і інші. Маємо взяти до особливої уваги наші взаємовідносини з Білоруссю, Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Узбекистаном та Таджикистаном, що об'єдналися навколо Росії, країни-агресора, та виступили з ганебною позицією, проголосувавши проти резолюції. Відмічаючи з цієї трибуни плідну, результативну роботу Міністерства закордонних справ України, зокрема пана міністра та його заступників, одночасно хочу звернути нашу спільну увагу на позицію Білорусі при голосуванні. позиціонує себе як країну, що нібито забезпечує майданчик для діалогу та зустрічі задля припинення російської агресії. Отже, абсолютно впевнений, що маємо пропонувати іншу країну для забезпечення умови для перего ворів задля забезпечення територіальної цілісності України і припинення російської агресії. Напередодні ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН вкрай посилилися репресії в Криму проти активістів кримськотатарського руху. Лише за 18 грудня протягом одного дня були винесені вироки більше 60 кримським татарам. Вчора та сьогодні масові суди в окупованому Криму тривають, в ці дні за ґратами в окупованому Криму в буквальному цензі, розуміння цього слова помирає Асан Чапух, якому відмовляють в терміновій госпіталізації, і він помирає від інсульту. Не можу в зв'язку з ухваленням резолюції не сказати про необхідність максимальної мобілізації українських політиків, всього українського суспільства навколо відновлення територіальної… навколо відновлення територіальної цілісності України задля деокупації Криму. Працюючи системно на різних міжнародних майданчиках, ми як члени Меджлісу кримськотатарського народу бачимо очікування велике від наших партнерів нашої внутрішньої мобілізації. Отже, закликаю всіх політиків, щоб ми об'єдналися у 2018 році задля нашого головного завдання… Дякуємо. Я додам одну хвилину до всіх виступів, просто це дуже важливо, щоб… Будь ласка, одна хвилина, але я додам, я додам плюс ще час, одну хвилину. Дякую. Я додам ще зараз до 23 хвилин, одну хвилину, щоб не з'їхали наші виступаючі. Будь ласка, хвилина. ЧУБАРОВ Р.А. Я просто хочу завершити. Це те, що йде з Криму, це те, що закликають Меджліс кримськотатарського народу. Ми закликаємо всіх: головне завдання наше в 2018 році – це рік відновлення територіальної цілісності України, рік звільнення Криму від російських загарбників. Дуже дякую всім за увагу. Дякую вам. І, будь ласка, зараз народний депутат Шахов передає слово Рудику. Просимо вас, пане Рудик, до слова. 10:19:35 РУДИК С.Я. Шановний український народе, шановні колеги! Важкий рік пережила наша держава, але низка структурних реформ дають з оптимізмом дивитися нашим людям у майбутнє: пенсійна реформа, освітня реформа, медична реформа, судова реформа. Але було і є проблемою номер один у 2017 році, і, на жаль, буде у 2018 році тема Збройних Сил України, їх підсилення і соціальний захист військовослужбовців. Ми схвалили у 2017 році низку законопроектів, які теж дають з оптимізмом дивитися в майбутнє. Бюджет нашої держави на 22 відсотки збільшує фінансування Збройних Сил. Ми маємо плюс майже 70 відсотків на нову техніку і модернізацію старої. У нас є перспективи, і ми захищаємо соціально захищаємо тих, хто воював, тих, хто отримав інвалідність Нагадаю вам, що відтепер, від 2017 року родині загиблого виплачується компенсація в еквіваленті мільйон 250 тисяч інваліду І групи – 637 тисяч гривень, інваліду ІІ групи – більше півмільйона, і 382 тисячі гривень інваліду ІІІ групи. У нас прийняті норми, які виконуються по забезпеченню житлом військовослужбовців. Я нагадаю, що за роки війни 4,5 тисячі військовослужбовців, з яких 603 станом цього року, отримали нові квартири. Але, на жаль, ми й досі не вирішили проблему з військовими пенсіонерами. Я дуже прошу, щоби уряд пришвидшеними темпами подивився на перерахунок пенсій, їх є мінімум 550 тисяч, а, можливо, разом з усіма силовими структурами це майже мільйон людей. У нас досі актуальною проблемою залишилася проблема забезпечення земельними наділами учасників АТО. Нагадаю, більше 220 тисяч військовослужбовців, учасників бойових дій, подали свої заявки і досі блукають по кабінетам Держгеокадастру, місцевим органам виконавчої влади, очікуючи свій земельний наділ, який він заслужив по праву. І нарешті останнє. Товариство, у нас наближаються канікули депутатські, а з ними свята. Ми проголосували за те, що 25 число – це вихідний день, по 7 число – православне Різдво. Я дуже всіх колег запрошую, я всім розіслав індивідуальні листи з інформацією про поїздку у ваші скриньки. Давайте особисто приїдемо на передову і привітаємо кожного із військовослужбовців своєю особистою участю, привізши гуманітарну допомогу, надавши їм посильну підтримку і таким чином покажемо, що армія з народом. Дякую за увагу. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за ініціативу. Будь ласка, народний депутат Вілкул запрошується до слова, якому передає право виступу його колега пан Німченко. Просимо вас, Олександр. Шановний народе України! На цьому тижні Рада закінчує працювати в цьому році, і наступне засідання парламенту злиденної країни, що воює, відбудеться 16 січня. Вдумайтесь, за весь 2017 рік депутати працювали в цьому залі з ранку до вечора і приймали закони всього 38 днів, 38 ще – це середи і п'ятниці, це по півдня і переважно це ратифікації та виступи. І ось, відпрацювавши 38 днів за рік, провладна коаліція, прийнявши антилюдські медичну, пенсійну та освітню реформи і піднявши зарплату депутатам до 40 тисяч, збираються йти відпочивати. Колеги, у всіх у нас є старенькі батьки та родичі, які не знають як вижити на мізерну пенсію. Ви не бачите як закриваються школи і лікарні, як люди виїжджають і вмирають. Ми внесли проект постанови, щоб рада почала працювати з 2 січня, а не з 16. Також вимагаємо забезпечити додаткові пленарні тижні безпосередньо до 2 лютого. Ми вимагаємо, щоб були невідкладно прийняті закони про заборону на подальше підвищення комунальних тарифів, а також цін на продукти і товари першої необхідності, про заборону виселяти людей із житла по борги по комуналці. Вимагаємо скасувати антиконституційні норми пенсійної реформи, яка позбавляє мільйони людей пенсії, вимагаємо прийняти закони, що забезпечать соціальний захист біженців. Я політикою займаюся лише сім років, до цього двадцять років відпрацював в промисловості, а там на роботу ходити треба. Ми виступаємо за прагматичний проукраїнський підхід і розвиток економіки. Треба прийняти закони з підтримки промисловості, щоб дати людям стабільну роботу в рідній країні і забезпечити реальне підвищення зарплат і пенсій, а не мізерні подачки, що будуть з'їдені інфляціями. А перш за все необхідно відновити мир. Всі ці законопроекти ми подали. Рада повинна нарешті прийняти рішення, які дозволять людям знову жити по-людськи, інакше – дострокові вибори. Підкреслю, після перемоги на виборах ми скасуємо ці антилюдські реформи і знизимо тарифи на газ і тепло вдвічі, тому що собівартість газу тисяча 700 гривень, а продають його людям майже по сім. У нас є план, ми за півроку відновимо мир і реінтегруємо Донбас, але важливо не втратити час і не дати остаточно зруйнувати країну. Дякую. Будь ласка, слово для виступу надається Ірині Луценко, якій передає право виступу народний депутат Максим Курячий. Пані Ірина, запрошуємо вас до слова. Будь ласка, народний депутат України, Представник Президента в парламенті. Шановні колеги, напередодні завершення нашого законодавчого року фракція "Блок Петра Порошенка" наполягає на необхідності розгляду в четвер та прийнятті ініційованого Президентом України Закону 7363 щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин. Цей законопроект впорядковує сферу земельних відносин, значно посилить боротьбу з корупційними схемами при використанні державних і комунальних земель, дасть можливість об'єднаним територіальним громадам самостійно управляти своїми земельними ресурсами. Основне, президентським законопроектом зокрема передбачено, що землі, які перебувають у державній власності, передаються об'єднаним територіальним громадам у комунальну власність за межами населених пунктів у межах юрисдикції громад. Такі вимоги диктує час. І всі об'єднані територіальні громади очікують на це рішення. Варто наголосити, що прийняття цього законопроекту значно знизить корупційні ризики, оскільки суттєво посилить контроль самих громад над своїми землями. Очевидно, що коли об'єднані територіальні громади будуть володіти землями, самі контролюватимуть кошти за їх використання, вони будуть зацікавлені в найефективнішому використанні своїх земель. Об'єднані територіальні громади зможуть не лише розпоряджатись землями, а й встановлювати ставки орендної плати за користування землею водного плеса та земель сільськогосподарського призначення, таким чином, регулюючи наповнення місцевого бюджету та стимулюючи надходження інвестицій в аграрний сектор. Крім того, закон посилює захист фермерів від рейдерських атак, які стають справжньою "чумою" для сільськогосподарської галузі. Президент України в своєму законі пропонує подолати проблему подвійної реєстрації орендної землі, вводяться чіткі механізми протистояння підробці довіреностей, підписів на договорах оренди та унеможливлюється протиправна зміна учасників підприємств. Крім посилення децентралізації, законопроектом 7363, цей законопроект спрямований на розвиток фермерства в Україні, зокрема шляхом легалізації сімейних фермерських господарств з набуттям статусу особи-підприємця. Наразі це найефективніший та дієвий механізм відродження села. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" разом з Президентом України вважає, що зволікати з такими очікуваним очікуваним та важливим законопроектом не можна. Тому закликаємо і просимо парламент особливу увагу в останні пленарні дні року приділити саме цій президентській ініціативі. Дякую. Дякуємо вам, шановна пані Ірина. І зараз я надаю 6 хвилин народному депутату Долженкову, якому передають слово його колеги Колєсніков і Шурма. А після цього пан Одарченко буде виступати від "Батьківщини". Будь ласка. Дуже дякую. Шановні українські громадяни, шановні колеги! Фракція "Опозиційний блок" хотіла б приділити увагу економічній ситуації в країні, оскільки у цій залі так мало, на жаль, лунає інформації, доводиться до вашого відому щодо економічного становище, і, на жаль, у цій залі превалює саме риторика війни та риторика агресії. Ми хотіла зазначити, що підписана Україною та ратифікована Україною Угода про асоціацію не змінила того економічного стану в країні, в якому зараз ми знаходимося. Ті фракції, які зараз говорили про те, фракції коаліції про те, що це є панацеєю і це надасть дуже серйозний поштовх в економічному розвиткові, ці сподівання виявилися марними та не відповідають дійсності. На жаль, картина жахлива, ми маємо повністю протилежний ефект. Якщо у 2013 році обсяг експорту складав більше 60 мільярдів доларів, зараз він недотягує 30 мільярдів доларів, падіння двократне. Якщо говорити про наших основних торгівельних партнерів у розрізі країн, то у 2013 році розмір, обсяг експорту в країни ЄС складав 16 мільярдів доларів, у 2017 році за неповний 2017 рік – 14 мільярдів доларів, і це при тому, що з 2014 року діє Угода про асоціацію. На жаль, ті тарифні квоти, які встановили європейські колеги, наші друзі, по відношенню до вітчизняного товаровиробника зіграли вирішальну роль. Фактично на основні товарно-експортні позиції, а це продукція агропромислового комплексу, це продукція металургії, хімічна промисловість, через зазначені кількісні квотування ми не можемо нарощувати обсяг обсяг експорту у країни ЄС. Замість цього що ми робимо? Ми обрубаємо традиційні ринку збуту країн співдружності, зокрема Російської Федерації, як би це непопулярно зараз звучало. Але до Росії у 2013 році ми експортували 15 мільярдів продукції, ви тільки вдумайтесь, це продукція промисловості, металургії, машинобудування, хімічна промисловість. Зараз ми експортуємо 3 мільярди. Чим ми можемо це компенсувати? Дуже багато політиків, які претендують на роль президентів, які ніби вважають, що в них високі рейтинги, на угоду людям говорять, що необхідно підвищувати мінімальні заробітні плати, пенсії. Шановні колеги, з чого їх підвищувати? Рівень ВВП в 2013 році – 183 мільярди доларів. Зараз він досяг лише 100 мільярдів – двократне падіння. Ну не може бути високих заробітних плат при економіці, яка стагнує, яка постійно падає. Той бюджет, який був проголосований членами коаліції, фракціями, які де-факто є в коаліції - тому що індикатором коаліційності є саме голосування за бюджети, за основні структурні реформи, - передбачено збільшення мінімальної заробітної плати до 3 тисячі 700. Але за рахунок чого? Шановні колеги, це не за рахунок розвитку економіки, тому що реальний ВВП в нас збільшується на 2, на 3 відсотки, реальний ВВП – це показник, який характеризує реальний стан економіки, а підвищуємо ми на 20, на 25 Це відповідно підвищення зумовлюється саме інфляційними процесами. І це не є досягненням цієї влади. Це її недоліком є, тому що вона не може справлятися з інфляційними процесами, при цьому не запускаючи економіку, експорт в два рази падіння є, і ринки збуту ми втратили. І що б там не кричали деякі фракції коаліції, все рівно ви не можете переконати цифри та Держкомстат, тому що гасло – це одне, а економіка полюбляє цифри, це математика. Не може при збіднілій економіці ми мати податкову систему, яку маємо зараз. Зараз говорять те, що після прийняття Закону України про держбюджет давайте займемося питаннями сім'ї, дітей. Безперечно, це важливо. Фракція "Опозиційний блок" буде підтримувати деякі законодавчі ініціативи, які спрямовані на захист дітей.

Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ - народний депутат Івченко, якому передає слово його колега Одарченко. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги і шановні українці! В 2015 році ця Верховна Рада забрала з сіл і селищ всі базові податки. В 2016 році ця Верховна Рада позбавила весь аграрний комплекс спеціального режиму оподаткування, 26 мільярдів гривень було забрано з аграрного комплексу. В 2017 році, коли нехтується повністю Регламент, поставлена правка, яка забрала з аграрного комплексу майже 10 мільярдів гривень на користь декількох олігархічних груп. То скажіть, будь ласка, чи працює ця Верховна Рада на село, на громадян України, які проживають в сільській місцевості, чи на декілька олігархічних груп, які отримують надприбутки. Вчора зібралося аграрне віче, яке зібрало більше тисячі чоловік. Вони всі занепокоєні тим, що відбувається в країні, куди ми рухаємося, як має працювати аграрій, коли він просто не може зрозуміти що йому сіяти, як може отримувати плату свою селянин, коли орендар просто не розуміє, як йому проводити свою діяльність. Завтра вийде 5 тисяч під Верховну Раду. І вийдіть, будь ласка, і скажіть ті, хто підтримують ці бюджети за ці три роки, що ви думаєте про село, що ви зробили з селом і що ви плануєте зробити завтра. "Батьківщина" не приймала участь в цьому фарсі. Ми запропонували, разом з нашими колегами альтернативний закон, де ми повністю скасовуємо ті непорозуміння, які ви наголосували під час голосування в Податковий кодекс. Ми скасовуємо цю нульову ставку відшкодування на певні культури. Завтра я пропоную, щоб ми розпочали голосування у Верховній Раді саме з аграрного закону, саме зміни з податкового законодавства. Будуть стояти тисячі людей. І я попереджаю, що в регіонах, що аграрні асоціації, ми не зупинимося, ми будемо говорити кожного по прізвищу, як ви голосуєте і що ви пропонуєте. І наостанок, я прошу колег завжди вчитуватися в те, що ви голосуєте. Бо вчора на аграрному віче більшість депутатів прийшли і сказали, що вони не знали за що вони голосували. А я впевнений, що більшість з нас тут з вищою освітою і більшість з нас вивчають, і я впевнений, що більшість знала, що вони саме позбавляють аграрний комплекс і на яку суму. Пропоную завтра розпочати з цього і виправити цю ганебну помилку. Будь ласка, зараз для виступу слово надається народному депутату Лубінцю. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні виборці! Я повернувся зі свого округу, який знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції, і в котре до мене звернулися хлопці, які стоять на передовій, що дуже багато фактів торгівлі, торгівлі з окупантами. Місяць тому ми дали з вами політичну оцінку нашому колезі Сергію Рибалці. І я хотів би подякувати керівництву Радикальної фракції, що не стали ховати свого колегу за мандатом, вийшли і виступили самі з пропозицією, щоб зняли його з керівника керівника одного з депутатських комітетів, за що особисто я вам дякую. Але, Олег Валерійович, звертаючись до вас, якщо є такі факти, є факти торгівлі з окупантами, а ДенисКазанцев провів своє розслідування, він так само Є факти, що компанія пана Рибалки вже торгує не тільки з окупованою частиною Донецької та Луганської областей, а торгують ще і з Кримом. Тому, можливо, прийшов час дати далі політичну діяльність, тим більше, що ми знаємо вас як абсолютно принципового політика. У нас є факти на даний момент, що топ-менеджери фірми Рибалки знаходяться під вартою у Сумському СИЗО, їх прізвища Джабраїлов і Пробачай. І саме ганебне те, що те, що передавали, коли побачили, знову ж таки, вашу політичну оцінку, коли були розміщені борди десь там в Нью-Йорку. Не можна зараз цього робити, тим більше після того, що відбувається у нас на сході. Тому у нас є колеги - я не буду їх називати по прізвищах, - коли були такі факти вони не ховались за своїми депутатськими мандатами, а один навіть зробив політичний крок і пішов з цього парламенту, щоб не було якихось політичних переслідувань. крок теж потрібно зробити? І, користуючись нагодою, я хотів би так само звернутись до всіх народних депутатів. Зараз свята, новорічні, Різдвяні, Святого Миколая. Будь ласка, знайдіть час, приїдьте на передову, подякуйте хлопцям, які стоять і нас з вами захищають. Їм потрібно не дуже багато: просто увага, якісь елементарні речі. Тому всіх закликаю, приїжджайте, дякуйте хлопцям на передовій, тим більше, що зараз у нас вкотре йде загострення. Загострення на маріупольському напрямку, загострення на луганському напрямку. Тому давайте будемо вдячні тим людям, які нас з вами тут захищають. Дякую. Слава Україні! І останній виступ на сьогодні. Народний депутат Барна, запрошуємо вас до слова,

Слава Ісусу Христу! Шановні колеги-депутати, вчора, на превеликий жаль, не набрало у нас відповідної кількості голосів, щоб прийняти законопроект 7410, яким на прохання громад давалася можливість перенести на наступний рік державні кошти фонду на розвиток інфраструктури громад для їх ефективного і більш раціонального використання у зв'язку із закінченням року. У зв'язку з тим, що великі затрати часу потребувало виправлення проекту кошторисної документації і були невідповідності між нормативно-правовими розпорядчими актами органів виконавчої влади, складалась така ситуація, що дані кошти можуть пропасти. Тому я прошу завтра винести цей повторний законопроект на голосування і прийняти його. Окрім того, зареєстровані законопроекти щодо обмеження виділення в одні руки чи сумісних фірм державної дотації для сільгоспвиробників – обмеження до 30 мільйонів. Більше того, є законопроект, який дає можливість розподіляти цю дотацію не централізовано з Києва, а пропорційно по регіонах до загальної площі сільськогосподарських угідь кожної області. Я думаю, що ця методика нова дасть можливість не тільки обмежити корупційні ризики, а дасть можливість рівномірно розвиватися сільському господарству у всіх регіонах. Також зареєстрований законопроект про введення в Україні мажоритарної системи виборів, яка дасть можливість нарешті зробити новий склад Верховної Ради більш народним і більш ефективним, не кажучи про "більш порядним", тому що депутат Верховної Ради має бути від народу, він має звітувати перед своїми виборцями і має працювати на народ, а не на партійні клани чи олігархів, які фінансують Ну, а до решти друзів я хочу зауважити: Україну ми повинні будувати об'єднавшись. Коли ми почнемо звинувачувати один одного і брехнею, ми ніколи цього не зробимо, бо Україну дуже легко зруйнувати, але надзвичайно важко її захистити і розбудовувати. Отож, рейтинг топ-брехунів українських політиків у журналі "Новое время" показало, хто є хто. Візьміть, будь ласка, це на замітку і зробіть правильні висновки, тому що Україну ми захищаємо і розбудовуємо, а ви Україну оббріхуєте, цинічно і лукаво. Дякую. Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, протягом останнього тижня в Україні відбувається загострення військових дій на Донбасі, але український парламент в канун Різдва розхитує українське суспільство і на угоду газовим олігархам вчора провалив Закон про заборону встановлення будинкових лічильників газу . Що відбудеться з 1 січня 2018 року через наші ганебні вчора дії? Газові компанії повинні будуть відповідно до діючого Закону про комерційний облік газу відключати будинки, які відмовляться від встановлення будинкових лічильників газу це є норма закону діючого України. А ми з вами вчора фактично дозволили цій нормі в канун Різдва реалізуватися. Наш регулятор український сказав, що нехай ті, хто можуть, хочуть, хай встановлюють собі лічильники квартирні газу. Але вони забули, що 60 відсотків українського настелення сьогодні на субсидіях і вони не можуть найти від 3 тисяч 600 до 5 тисяч гривень на встановлення цих лічильників квартирних газу. Саме за такими цінами сьогодні газові компанії встановлюють ці лічильники людям. Тому, шановні колеги, давайте ми з вами не будемо робити розхитування ситуації в суспільстві, не будемо закликати до миру в цьому залі, а зробимо реальні кроки і завтра поставимо в порядок денний і приймемо за основу і в цілому Закон 5722, який дозволить виправити нашу ганебну помилку вчорашнього дня. Я прошу всіх парламентарів завтра підтримати цю ініціативу "Об'єднання "Самопоміч" і поставити Закон 5722 в порядок денний, і за нього проголосувати. Дякую. Дякуємо, колеги. На цьому закінчився блок виступів. І зараз ми маємо заяви, дві заяви від фракцій. розбираємося зячейкоюзараз для голосування для того, щоб все було добре. Спочатку надається слово, замість перерви, надається слово для виступу представнику Радикальної фракції Віктору Галасюку. Просимо, пане Віктор. Є заява від двох фракцій на виступ. Шановні українці, шановний пане Голово, шановні народні депутати! Один раз – це співпадіння, два рази – це удача, три і більше разів – це вже система. Україна стає на шлях трансформації власної економіки від сировинної до індустріальної і інноваційної. Згадайте, ще колись ми імпортували соняшникову олію з-за кордону. Після того, як ввели понад двадцять відсотків вивізне мито на насіння соняшника, з роками сьогодні Україна стала номер один виробником і експортером соняшникової олії в світі. Ми тримаємо 55 відсотків світового ринку соняшникової олії, 4 мільярди доларів США виручки валютної це приносить нашій країні. Це перше. Друге. Ми з вами за ініціативою Радикальної партії в цьому залі запровадили мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років. Подивіться, як сьогодні працює цей мораторій: експорт готової продукції зріс до 40 відсотків по окремих категоріях, податки зросли до 20 відсотків Мільярди додаткових інвестицій зайшли в Україну, створюються десятки нових виробництв, десятки тисяч нових робочих місць, для того щоб українська сировина працювала на українців: тут робота, тут зарплата, тут податки. Згадайте, ми з вами нещодавно прийняли черговий металургійний закон, яким підвищили втричі вивізне мито на металобрухт, чим ліквідували критичний дефіцит сировини для українського гірничо-металургійного комплексу і забезпечила армію українською зброєю і технікою з українського металу. таку політику потрібно провадити в Україні. Сьогодні ми пропонуємо нову важливу ініціативу в сфері розвитку села і аграрного господарства. Ми пропонуємо повернути відшкодування ПДВ аграріям, яке було нещодавно відмінено, але, разом з тим, невідкладно прийняти аграрно-сировинний збір. Для того, щоб три відсотки з експорту всіх сировинних культур з усієї агросировини: пшениці, кукурудзи, ріпака і всіх інших – сплачувались до державного бюджету, до спеціального фонду, а звідти напряму в автоматичному режимі спрямовувалась на дотування українських фермерів, малих фермерських господарств. Це означає 4,5 тисячі гривень дотації на кожну корову на селі, це означає реальна підтримка аграрного комплексу, причому фермерів, а не сировинних олігархів. Це означає відродження українського села. Це наша принципова пропозиція. І я звертаюся до всіх народних депутатів України підтримати запровадження аграрно-сировинного збору для відродження тваринництва, розвитку сільськогосподарської кооперації і відродження українського села. Бо село це є душа України. Дякуємо. І остання заява на сьогодні від двох фракцій, вона відносно перерви, було звернення. І замінюється на заяву від Максима Бурбака, лідера "Народного фронту". Просимо. Шановні колеги, хотів би нагадати всім нашим депутатам стосовно того, що фракція "Народного фронту" зробила все, для того щоб у нашій країні були створені органи по боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади. Це , хочу нагадати, було одним з вимог наших європейський партнерів стосовно того, щоб надання режиму безвізу для нашої країни, щоб ми розпочали реальну боротьбу з корупцією. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зробив все особисто, уряд коаліційний для того, щоб ці органи були створені, щоб вони були достатньо профінансовані. Ми з вами вже два роки поспіль приймаємо бюджет та виділяємо потужне фінансування для того, щоб вони ефективно працювали. І всі ми зацікавлені в їх ефективній роботі. Ми створили разом з вами НАБУ, Спеціальну антикорупційну прокуратуру, НАЗК і повинні, ще раз повторюю, зробити все, щоб вони працювали ефективно. І щоб ці всі корупціонери і хабарники були за ґратами. І тому я закликаю всі фракції, всіх політично відповідальних народних депутатів завтра проголосувати за відкликання антикорупційного закону, який стоїть, і це питання стоїть в порядку денному, для того, щоб звільнити шлях для подання Президентом України законопроекту щодо створення антикорупційного судочинства. І це дасть крок і потужний поштовх для того, щоб новостворені органи по боротьбі з корупцією працювали ефективно. І ми, нарешті, побачимо корупціонерів за ґратами.

Я звертаюсь до всіх фракцій, до всіх громадських організацій, які займаються боротьбою з корупцією, щоб вони подавали свої пропозиції щодо кандидатів на аудитора НАБУ. І ми, нарешті, повинні обрати публічно, прозоро, щоб вся країна побачила процес обрання аудитора НАБУ від Верховної Ради. І цей процес треба запустити. Наступне. Всі ми з вами чули виступ представника "Блоку Петра Порошенка" Ірини Геращенко з тим, що зараз відбувається процес звільнення наших полонених, обміну полоненими. хочу ще раз підтвердити позицію "Народного фронту". Ми чітко публічно заявляли, що ми готові голосувати за законопроект, яким передбачається відновлення територіальної цілісності України і за законопроект, який визначає Росію як країну-агресора. Ще раз готовий підтвердити, що ми публічно заявляємо про підтримку цього законопроекту. Він потрібен нашій державі. Росію треба визнати агресором. І ми маємо зробити все, щоб зібрати 226 голосів, а краще і 300, щоб весь парламент засвідчив свою політичну волю в цьому процесі. Тому, якщо наші колеги, а, ми розуміємо, без фракції БПП ми цього зробити не зможемо, якщо вони ще розуміють, підтримують цей законопроект, але все ж таки вагаються, і є вагомі підстави для його перенесення, то я вважаю, що цей законопроект фракція "Народного фронту" готова підтримати будь-коли. Будь ласка, вносимо його і збираємо голоси, Тому що вчора відбулося, коли парламентом було провалено голосування за законопроект щодо лічильників, ми бачимо, яка є дисципліна у залі. Я розумію всю відповідальність, яку повинен нести парламент за прийняття доленосних рішень для країни. Тому ми повинні зібрати не 226 голосів, нам треба 300 голосів. І я впевнений, що перший же пленарний тиждень, перше питання наступного пленарного тижня повинен стояти законопроект щодо відновлення територіальної цілісності України, щодо визнання Росії країною-агресором… Дякую. Отже, колеги, виступи завершені. І я хочу вам повідомити… До речі, прошу всіх зайти у зал зараз. Прошу запросити усіх депутатів у зал. Як я і повідомляв на Погоджувальній раді, ми маємо 5 проектів постанов про скасування рішень: і щодо проекту Закону про Державний бюджет України, і щодо Бюджетного кодексу і так само щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель. Для того, щоб я як Голова Верховної Ради України мав право для підписання цих законів і для того, щоб ми змогли внести уточнення, ми ці проекти постанов повинні розглянути і сьогодні ми їх маємо розглянути. І, колеги, я про це повідомляв і у понеділок на Погоджувальній раді. Уточнення ми зможемо провести завтра. Але для того, щоб ми завтра змогли провести уточнення і я міг підписати ці законопроекти, сьогодні маємо розглянути усі 5 постанов. Але перед тим, колеги, як перейти до тих постанов, я хотів би побачити рівень підтримки ратифікацій у залі. Я хотів би, щоб ми зараз провели рейтингове голосування на предмет підтримки ратифікації Республіки Молдова і Кабінету Міністрів України. І я прошу всіх взяти участь у рейтинговому голосуванні. Прошу зайти у зал і зайняти робочі місця. Будь ласка, заходіть у зал. Отже, колеги, ще раз наголошую, зараз є рейтингове голосування на предмет підтримки. І я прошу з регламентного комітету щоб підійшов заступник Лубінець для доповідей і постанов. Я прошу голів фракцій змобілізувати депутатів зараз для голосування. Отже, наголошую, зараз я ставлю рейтингове голосування на предмет підтримки проекту Закону про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова. Готові, так? Отже, прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні на предмет підтримки даної ратифікації. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Рейтингове голосування, прошу голосувати. Будь ласка.

За-188 Дякую, колеги. І переходимо до постанов. Ми постанови будемо… Ми поетапно будемо постанови, по нумерації. І, напевно, першу постанову, яку ми поставимо на розгляд, - це буде проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 07.12.2017 року про прийняття в цілому проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (номер 7000). І я хочу нагадати, що постанов є п'ять, чотири з них - автором є Левченко, однієї з них автором є Мушак. Тому прошу і Мушака прибути в зал. І хочу нагадати, розгляд тих постанов не потребує спеціального рішення, вони розглядаються за скороченою процедурою, тобто доповідь автора, доповідь комітету, і потім "два – за, два – проти", і виступи від усіх фракцій. Переходимо до розгляду постанови 7000. І я запрошую до доповіді народного депутата України Левченка Юрія Володимировича. Будь ласка. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. От коли приймався проект Державного бюджету на 2018 рік, мені розповідали, що треба його прийняти бігом, в порушення Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", тому що, бачите, треба терміново це зробити, поспішаємо, не встигнемо і так далі. А сьогодні ми бачимо, що у нас є пленарний тиждень цілий, який насправді не використовується. Ми бачимо, що народні депутати України не ходять на роботу, а зараз ми могли би нормально розглядати Державний бюджет України. Натомість, Державний бюджет України розглядався абсолютно незаконно, поправки народних депутатів не розглядалися, в першому читанні , як мало бути згідно бюджетного процесу, поправки не розглядалися, їх відмовились ставити на обговорення. І чому це робиться? Це робиться, очевидно, для того, щоби приховати від українського суспільства правду про цей Державний бюджет України, тому що Державний бюджет України, який ухвалений на 2018 рік, містить положення, які збільшують значно видатки на виконавчу владу, збільшують значно видатки на чиновницький апарат, значно збільшують видатки на поліцейську державу. А при цьому те збільшення, яке йде на освіту, на медицину і на Збройні Сили України, є набагато нижчими, ніж те збільшення на ті галузі, про які я тільки що зазначив. Так от, замість того щоб розглянути поправки народних депутатів, щоб вся країна чула, хто є хто, щоб вся країна чула, хто хоче забрати, наприклад, у поліції, яка сьогодні покриває олігархат, і передати, наприклад, на Збройні Сили України, передати на медицину, це відмовились робити, незаконно відмовились робити в порушення Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Тому, власне кажучи, я і вимагаю, щоби це рішення незаконне було скасоване і щоби ми пішли по повній процедурі і розглядали Державний бюджет так, як треба це робити. Дякую. Дякую. Шановний пане Юрію, як вам відомо, коли ми розглядаємо проекти постанов про скасування рішень Верховної Ради, то ці постанови апріорі йдуть по скороченій

проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 07.12 про прийняття в цілому проекту бюджету за авторства Левченка народного депутата, і комітет прийняв рішення запропонувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення цього проекту постанови. Тому ми зараз переходимо з вами до обговорення постанови і потім голосуємо. Я прошу записатися на обговорення від фракцій: два – за, два – проти. Дякую.

Будь ласка, народний депутат Євтушок передає слово Івченку, просимо. Вадим Івченко фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Що таке державний бюджет країни? Це культура, яка недофінансована в цьому бюджеті, це медицина, яка недофінансована по первинній ланці, це освіта, яку фактично збрехали і не виконали закон щодо трьох мінімальних заробітних плат нашим вчителям, це соціальні видатки, половина з них скасовані, частина передані на органи місцевого самоврядування, а більшість з них вже три роки не індексується, це аграрний комплекс, де ганебно забрали майже 10 мільярдів. Так для кого ви прийняли бюджет? Ви прийняли бюджет для держслужби, ви прийняли бюджет, де ви збільшили максимально заробітні плати, ви прийняли бюджет для Президента, де збільшили видатки на утримання Адміністрації і апарату, ви прийняли бюджет для збільшення заробітних плат депутатам і взагалі кошторису Верховної Ради. А якщо ви говорите про Міністерство оборони, то скажіть правду. Бюджет Міністерства оборони менший, ніж бюджет Генеральної прокуратури, Нацгвардії, СБУ і всіх правоохоронних органів, які не працюють на передовій і не стоять там, які працюють в тилу. Фактично ви прийняли антисоціальний бюджет. Ви прийняли бюджет в якому максимально підвищили собі заробітні плати і підвищили утримання. Тому ми пропонуємо підтримати постанову колеги Левченка, перейти до максимального обговорення всіх статей бюджету і виправити все те, що ми сьогодні з вами, про що говорили і з цієї трибуни, і далі, обовязково прийняти заново бюджет, але соціально направлений на кожну людину, на кожного громадянина. Він має побачити в цьому бюджеті перш за все себе, людина – громадянин України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, не зорієнтувалися представники фракції і не встигли записатися на обговорення. Я надаю слово зараз Максиму Бурбаку. Ми обговорюємо проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому проекту бюджету… Закону про бюджет державний. Я наголошую, що за бюджет віддали 270 народних депутатів голоси. І зараз, будь ласка, Максим Бурбак, ваша позиція, вашої фракції. 11:05:11 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги! Ми зараз з вами розглядаємо постанову, яка нібито в разі її прийняття вона затормозить бюджетний процес в Україні. Хочу нагадати, що вперше з 2002 року ми прийняли бюджет не "під ялинку", а ґрунтовно пропрацювавши 7 грудня. І зараз місцеві ради, обласні ради вже проводять свої сесійні пленарні засідання і приймають бюджет областей, міст, сіл і селищ, з тим, щоб в новий рік всі зайшли з запланованими доходами і видатками. Ми… попередній доповідач зараз розказував, що кожен повинен побачити себе в бюджеті. Певно, вони себе бачать в бюджеті. А я вважаю, що це позиція "Народного фронту", що ми в бюджеті повинні побачити і з 1 січня, профінансувати наші Збройні Сили, профінансувати національну безпеку і оборону на рівні не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту. Це ці фракції, які не голосували за бюджет останні три роки, зараз розказують, як вони печуться про нашу Україну, як вони хочуть відновлювати територіальну цілісність, оборону. Натомість жодного разу не дали голосів за те, щоб підтримати нашу армію, за те, щоб продовжити реформи Національної поліції, про те, щоб підтримати всі місцеві бюджети, підтримати децентралізацію і передбачити видатки і додаткові надходження місцевим бюджетам, для того щоб продовжився процес добровільного об'єднання територіальних громад. Це ті фракції, які зривають бюджетний процес в країні і зривають відродження економіки. Тому що, я переконаний, бюджет на 2018 рік – це бюджет економічного розвитку. І всі пропозиції "Народного фронту", і всі пропозиції коаліції в ньому враховані. І це продовження пенсійної реформи, продовження освітньої реформи, продовження медичної реформи. Тому я впевнений, що жодна з постанов, яка гальмує прийняття бюджету з 1 січня, щоб він вступив в силу, не знайдуть тут підтримки. Тому, шановні колеги, пропоную голосувати червоною кнопкою за такі антидержавні пропозиції. Дякую. Дякую за роз'яснення позиції вашої фракції. Зараз так само від "Блоку Петра Порошенка" народний депутат Співаковський виступить з позицією. Нагадаю, що під час обговорення проекту бюджету там точилася серйозна дискусія щодо додаткового фінансування профтехучилищ, і якраз з цього приводу хоче додати наш шановний колега. Будь ласка, Доброго дня, шановні колеги! Я хочу сказати декілька слів про те, що вдалося і що не вдалось в освітянському бюджеті зробити. По-перше, звертаю увагу, що на виконання Закону "Про освіту", який ми прийняли, розпочинається поступове підвищення заробітної плати вчителям на 25 Це позитив. Але проблема дисбалансу того, який ми зараз маємо. Потрібно думати, як підвищувати пропорційно заробітну плату у вищих навчальних закладах, в технікумах і коледжах, і в дошкільній системі освіти. Потрібно це вирівнювати. Те, що вчитель, де заробітна плата йде, це нормально. Вищі навчальні заклади і дошкільна освіта - потрібно вирівнювати цю ситуацію. І це завдання для Кабінету Міністрів. Наступне. Технікуми і коледжі. Ми знайшли, разом з вами проголосували відповідну поправку, 24-у, щодо технікумів і коледжів. Нам вдалося разом з вами якраз знайти компроміс, який дозволив 371 технікум і коледж залишити на державному бюджеті через фінансування університетів. Але це зараз виклик для Мінфіну і для Кабінету Міністрів, який повинен знайти 1,9 мільярди гривень для того, щоб забезпечити таке фінансування технікумів і коледжів, які знаходяться в структурі університетів і забезпечити їм відповідне фінансування не тільки через наближення, а й через вирішення питання того, що частина субвенцій, яка повинна йти на загальну середню компоненту, повинна бути повернута повернута університетам. Це також потрібно вирішити. Також ми відкрили вікно для технікумів і коледжів, які є зараз юридичними особами для того, щоб вони вирішили, або вони залишаються на місцевому бюджеті, або вони заходять в структуру університетів. Причому це рішення йде автоматично, затверджується Кабміном, при умові, що два трудових колективи підтримують це рішення і це рішення підтримується власником. Дякуємо. Будь ласка, так само ще не встигли записатися представники фракції Радикальної партії. І Віктор Галасюк виступає, і потім Ігор Шурма від "Опозиційного блоку". Просимо. Шановні Ірина Володимирівна, шановні колеги народні депутати! В складі цього бюджетного пакету ми прийняли декілька дуже важливих для нашої економіки норм. Я дуже вдячний, що ви підтримали нашу з Олегом Ляшком правку, якою ми робимо на два роки розстрочку імпортного ПДВ на на все виробниче обладнання в країні, що це стосується всіх без виключення галузей української промисловості, бо до цього часу наш законопроект лежав майже рік у парламенті і не розглядався, і дякую вам, що ви підтримали цю правку. Сьогодні вся українська промисловість отримує цей величезний інвестиційний стимул. вони отримують, фактично, двохрічний безвідсотковий кредит від держави в гривні, бо імпортний ПДВ треба буде сплачувати не одразу при ввезенні такого а протягом двох років. І це дуже важливо. Окрім того, надзвичайно важливо, що нарешті ми з вами зняли імпортне ПДВ, акцизи, так само, як і раніше, мито на електромобілі. Бо це є підтримка інновацій, це є підтримка екології, це є крок на шляху до енергонезалежності Але цього замало. Ми з вами так само маємо прийняти пакет стимулів для всіх виробництв в Україні через індустріальні парки для того, щоби конкурувати і вигравати конкуренцію за інвестиції, робочі місця і високий рівень заробітних плат у Польщі, Туреччини і Словаччини. Ми з вами можемо вже в складі цього бюджетного бюджетного пакету зараз внести аграрно-сировинний збір, відновивши відшкодування ПДВ по аграріям, яке було відмінено, але запровадити трьохвідсотковий аграрно-сировинний збір на всі технічні культури, на їх експорт, за рахунок цього дати дотації на кожну корову чотири з половиною тисячі гривень, це дуже важливо для розвитку і підтримки села і це треба зробити зараз. Дякую за підтримку.

Соціальний захист людей, розвиток економічний, сталий економічний розвиток країни в ньому не передбачений. Лишень на питанні охорони здоров'я я вам продемонструю, що це є не бюджет, це є недобюджет. В цьому сесійному залі було прийнято законопроект, закон 6327, який ніякого відношення до реформування системи охорони здоров'я не має. Але його уперто називають реформою охорони здоров'я. Той, хто хоча би намагався прочитати текст цього законопроекту, закону тепер вже, він побачив, що в Прикінцевих положеннях там написано, що для виконання змін в системі фінансування охорони здоров'я тільки по цьому закону потрібно виділити 5 відсотків внутрішнього валового продукту. Те, що виділено у бюджеті, не дає можливість навіть запустити тільки цей законопроект з 1 січня. Хоча всі оті посіпаки, які намагаються обдурити людей, говорили, що це реформа вступає з 1 січня. Вона буде вступати з другого півріччя по тій причині, що будуть намагатися найти там гроші. За таких обставин ми можемо говорити, що це не реформа. Те саме стосується і пенсійної реформи. Я би до наших пенсіонерів звернувся: не тіштеся цією надбавкою, тому що всякими тарифами, позбавленнями субсидій у вас заберуть ті пенсії, і ніякого покращення, на превеликий жаль, ви не отримаєте. А, зрештою, хто буде нести відповідальність за цей бюджет? Передусім коаліція, а в коаліцію входить триста чоловік. Я звертаюся до всіх фракцій, які вийшли з коаліції, але не залишили посади керівні в комітетах голів, секретарів і заступників. Поки ви маєте ті посади, ви члени коаліції, і виконувати буде це недоуряд, де нема міністра агрополітики, Міністерства охорони здоров'я очільників… І я хочу нагадати, що пан Курячий так само давав дуже там багато поправок до Закону про бюджет, коли ми його голосували, а пан Тетерук хоче зосередитися на проблематиці армії. Прошу, і потім перейдемо до голосування. Шановні колеги, шановні народні депутати, ми з вами поставили разом перед собою дуже амбітне завдання на наступний рік, і це завдання – зростання економіки. спроби заблокувати підписання Закону про бюджет - це є намаганням, диверсією щодо цього зростання. Нічого не вийде. Хто це намагається зробити? Ті політичні сили, народні депутати, які звикли жити за принципом: чим гірше в країні, тим краще для їх рейтингів, - це ті політичні сили, які будують свої рейтинги лише на нищівній критиці, а взагалі нічого не пропонують. по вашому не буде. Саме тому, шановні колеги, ми маємо зараз провалити цю постанову. Ми маємо перед собою виконати бюджет на наступний рік, збільшувати соціальні стандарти, збільшити внутрішній валовий продукт, – ми маємо укріпити Україну. Слава Україні. Дякую. Будь ласка, Андрій Тетерук. І підсумовуєче слово потім автора постанови пана Левченка. І переходимо до голосування. 11:15:53 ТЕТЕРУК А.А. Шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати, шановний український народе! Прийняття бюджету є важливим процесом діяльності парламенту, який визначає, яким… як фінансовий документ буде розподіляти кошти платників податків на важливіші галузі розвитку нашої держави. Це не тільки оборонний сектор, на який, за наполяганням "Народного фронту", ми виділяємо 5 відсотків ВВП, щоб наші військові могли захищати нашу країну від зовнішньої агресії, наші спецслужби могли боронити мирні міста від терористичних загроз. Але це і освітяни, це і медичні і інші галузі, які потребують нашої уваги і контролю. Натомість патріоти, які рядяться в патріотичні, скажемо так, гасла, вони намагаються зірвати планомірний процес розвитку нашої держави. Ми не маємо вестись на провокації, проголосувати червоною кнопкою за цю постанову і рухатись далі в процесі розбудови нашої держави. Слава Україні! Дякуємо. Будь ласка, Левченко, одна хвилина. І підсумовуючий ваш виступ, і голосуємо, колеги. 11:17:03 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. От всі виступаючі, здебільшого від правлячої олігархічної коаліції, які говорили про те, який хороший бюджет, чомусь жоден з них не спромігся хоч якось відреагувати на очевидний факт порушення Закону України, ще раз наголошую, Закону України Регламент Верховної Ради України", а саме: статті 157 частини сьомої, де чітко вказано чорним по білому, що якщо народні депутати наполягають на поправках, ці поправки мають От, всі так розповідали, який хороший бюджет, як все чудово. Брехню розповідають про те, що 5 відсотків на Збройні Сили, хоча насправді на Збройні Сили два з половиною відсотка, а решта на поліцейський апарат. Розповідають брехню про те, як піднімається на медицину, на освіту, а насправді значно більше піднімається на органи виконавчої влади. чому ж ніхто не згадував про порушення закону? А тому що, можливо, що закон якраз і порушувався для того, щоб приховати від українського суспільства правду про цей бюджет? Але у вас не вдасться приховати правду.

По фракціям прошу показати. 65 лише депутатів підтримали цю позицію вашу. Постанова відхилена. І це відкриває шлях для підписання проекту бюджету на 2018 рік Головою Верховної Ради і передачі для підписання до Президента України. Колеги, ми переходимо до наступної постанови:

про прийняття в цілому як закону законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Автор цієї постанови Юрій Я запрошую до трибуни автора постанови народного депутата Левченка. Колеги, ви орієнтуйтеся, за що ми голосуємо, коли голосуємо. Добре. До слова, будь ласка. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. У той самий четвер, так званий бюджетний четвер, Верховна Рада понаголосовувала багато різної олігархічної маячні незаконно абсолютно з порушення Закону "Про Регламент Верховної Ради України", зокрема були проголосовані відповідні зміни до Бюджетного кодексу і проголосовані знов-таки з кричущим порушенням Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Я буду наголошувати на цьому постійно, тому що, на превеликий жаль,

до другого читання треба надати таблицю з поправками за 10 днів народним депутатам. А нам як дали цю таблицю з поправками? Нам її дали свіжу, з-під ксероксу. Я пам'ятаю, коли мені дали цю таблицю по Бюджетному кодексу, вона була гаряча, тільки що вийняли аркуші паперу з-під ксероксу і за 3 хвилини до голосування роздали народним депутатам отаку величезну таблицю, на кілька сотень сторінок. Так от, нормальний народний депутат може це опрацювати, народний депутат, який хоче справді цікавитись тим, за що він голосує? Це можливо? Навіть якщо припустити, що там все чудово, то це можливо опрацювати нормально такий документ? Очевидно, що не можливо. І, очевидно, для чого це робиться? Знов-таки, щоб приховати від суспільства правду, що саме проштовхується в таких документах. А в цьому документі, що було… що проштовхували? Проштовхували подальшу передачу на органи місцевого самоврядування функцій, не властивих органам місцевого самоврядування, передачу багатьох пільг на органи місцевого самоврядування, які не підкріплені цій, власне кажучи, функції відповідними доходами. Тобто погіршували, власне кажучи, баланс органів місцевого самоврядування, бюджетний баланс. Тому це незаконне рішення має бути скасовано, і ми маємо пройтися нормально по правкам. Дякую. Дякуємо. Шановні колеги, я хочу поінформувати вас, що на доручення Голови Верховної Ради України так само 19 грудня комітет, засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, де було розглянуто проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 07.12.2017 про прийняття в цілому як закону законопроекту про внесення змін до

Будь ласка, Максим Бурбак запрошується до слова. Шановні українці, звертаюся до вас, щоб ви уважно подивилися цих виступаючих, ініціаторів цих постанов. Шановні голови обласних рад, шановні голови міських рад, сільських, селищних, які цього тижня розглядають місцеві бюджети, які агітують депутатів голосувати, для того щоб країна увійшла в новий рік з бюджетом і з 1 січня були профінансовані всі видатки! Шановні бюджетники, яким з нового року піднімається мінімальна зарплатня і буде підвищення зарплат! Шановні пенсіонери, яким цим бюджетом передбачається підвищення пенсій і виплата пенсій! Шановні наші громадяни, які отримують субсидії для того, щоб в теплі пройти опалювальний сезон! Уважно подивіться на ці обличчя і запам'ятайте їх. Це ті, хто ніколи не голосували за бюджети, але на цій трибуні ллють крокодилячі сльози і розказують, як вони ратують за населення. Я хочу, щоб ви їх запам'ятали, розказали своїм сусідам, своїм колегам, в сім'ї, тому що вони дуже скоро, через два роки, будуть в передвиборчій кампанії розказувати, як вони будуть за вас боротися, а натомість попадуть сюди і жодним чином не будуть голосувати за бюджет. А тепер я хочу ще раз публічно підтвердити, що в цьому бюджеті виконані всі вимоги "Народного фронту": 5 відсотків ВВП на підтримку національної безпеки і оборони, продовження освітньої, пенсійної і медичної реформ, продовження будівництва доріг і ремонти доріг, продовження бюджетної децентралізації і об'єднання територіальних громад – всі ці здобутки, є в цьому бюджеті. І жодним чином фракція "Народного фронту" не дала жодного голосу за попередні рішення і за це рішення, також не дасть жодного голосу, тому що це є антидержавні рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ . Дякуємо за висловлену позицію. Будь ласка, зараз народний депутат Івченко. Соболєв, Сергій Соболєв. Просимо вас, пане Сергію. Шановні колеги, шановні наші громадяни! Ви хоч розумієте тему, на яку ви виступаєте? Ми ж обговорюємо не бюджет, ви забули щось, це Бюджетний кодекс. Тому, коли ви щось коментуєте, хоча б розумійте, про що ви кажете. А тепер стосовно теми Бюджетного кодексу, тобто це ви добились того, щоб знищити аграрний сектор для того, щоб переробники, для того, щоб ті, хто вирощують на селі, не мали можливості отримати відшкодування ПДВ. Так це ви за це проголосували? От подивіться на ці фракції, які за це голосували! Так це ви голосували за те, щоб вилучати у місцевих бюджетів кошти? Якщо вони попрацювали, якщо вони відкрили заправки на своїх територіях, якщо вони відкрили малий бізнес, це ви за це проголосували? І ви спочатку занесли слона в хату, розказуючи, що будемо вилучати 70 відсотків, а далі ви з великого свого плеча подарували 30 відсотків місцевим бюджетам, які ви все одно будете вилучати. Так це ви в цьому Бюджетному кодексі проголосували за структуру бюджету, де жоден олігарх не буде сплачувати заробітну плату згідно з Законом про трансфертне ціноутворення? Це ви проголосували за те, щоб і далі вся заробітна плата була на рівні української, а доходи олігархів були на рівні європейських? Так це ви в цьому Бюджетному кодексі заклали процедуру, по якій фактично всі порядки формування бюджетів будуть йти без врахування об'єднаних громад? Так покайтеся сьогодні. Бо це, що ви зробили, коли ви даєте на армію менше ніж на силові структури в умовах війни, це є і ваша відповідальність за цей Бюджетний кодекс. Дякувати вас ні за що. ласка, від "Блоку Петра Порошенка"… визначаються. І зараз від "Опозиційного блоку" народний депутат Шурма. Шановні громадяни України! Зараз продовжується дискусія стосовно правил гри, за якими буде наповнюватися бюджет України. Я хотів би сказати, що прийнявши цей закон, абсолютно нема жодної гарантії, що грошей у держави вистачить на всі, так звані, реформи, про що проводиться така велика реклама. Якщо б це дійсно було реформами, то сьогодні не було б жодних проблем з отриманням чергових кредитів від Міжнародного валютного фонду, а ми ще не почули його голосу. І згадайте той момент, коли та ж сама більшість буде вносити зміни і доповнення в цей бюджет 2018 року для того, щоб в черговий раз попросити грошей і попасти в чергову боргову яму перед Міжнародним валютним фондом. Але я не про те. Сьогодні кожен з нас може чітко сказати, грошей на зміни в системі охорони здоров'я не вистачає. Грошей на освітянську так звану реформу не вистачає. Сьогодні зменшена кількість грошей для людей на субсидії. Що це означає? Ніби пенсію підняли, але заберуть субсидії. Де взяти чергові гроші? А я вам відповім: припиняємо війну. Якщо припинимо війну, зменшаться видатки на армію. Якщо припинимо війну, поступово буде падати злочинність, на силові структури будуть зменшуватись. А хто це має зробити? В першу чергу той, хто заправляє правилам гри у Верховній Раді, це коаліція. Будь ласка, робіть кроки, йдіть на якісь уступки. Ніхто силою миру ніколи не досягає. Відтак сьогодні коаліція, яка нараховує 300 чоловік, продовжує про це говорити. До тих пір поки ті фракції не позбудуться посад голів, заступників голів комітетів, секретарів, ви є членами коаліції, інакше виходьте. Як можна бути, сидіти у президії Верховної Ради і бути не в коаліції, ви ж завдяки коаліції отримали ці посади. Ця Рада себе вичерпала, вона повинна йти у відставку. Колеги, є ще ті, хто не встигли записатися на обговорення цієї постанови? Немає. Ми переходимо до голосування, і я ще раз наголошую, що це проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 7 грудня грудня 2017 року про прийняття в цілому як закону законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Автор цієї постанови Юрій Левченко наполягає дати йому хвилину слова. Будь ласка, пане Левченко, підсумовуюче. І ми переходимо до голосування. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. пояснили, чому вони порушували Закон України "Про Регламент Верховної Ради України", чому поправки не були надані заздалегідь, чому не використано було інші пленарні тижні, щоб це все належним чином опрацювати, бо розповідають, що, бачите, часу немає, зривається процес. То працюйте нормально, а не на Мальдіви вилітайте. Натомість розповідали про національну безпеку й оборону. Ну, це не національна безпека і оборона - це олігархічна безпека і оборона. Тому що

будь ласка, кажіть людям правду все ж таки, люди заслужили на правду. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми переходимо до голосування. В той же час, дозвольте все-таки зазначити, що вперше за 26 років незалежності України Україна виділяє 5 відсотків ВВП на сектор оборони і безпеки, і це потрібно вітати. Навіть якщо ти знаходишся в опозиції до влади, не можна бути в опозиції до України. Визначаємося, шановні колеги, по проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року про прийняття в цілому як закону законопроекту "Про внесення змін до Бюджетного кодексу

41 тільки народний депутат підтримали вашу постанову, тому вона вважається такою, що відхилена. І це відкриває шлях, це відкриває Закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" спікером Верховної Ради України і передачею цього документа на підпис Президенту України. Шановні колеги, ми рухаємося далі. І наступний: проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні "Перехідні положення" Земельного кодексу України" щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель. Автор постанови – народний депутат Олексій Мушак. Пане Олексію, запрошуємо вас до слова. Просимо.

рівно 27 років тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла теж постанову, але вона називалася "Про земельну реформу". На відміну від Ради восьмого скликання, уже української незалежної держави, комуністи колишні знайшли в собі силу визначити, що земля – це приватна власність, а відносини повинні бути ринковими. 7 грудня, коли ми проголосували за продовження мораторію, були порушені не тільки норми Регламенту, а саме не було дотримання терміну подання альтернативних законопроектів. Були порушені взагалі якісь основи сенсу, логіки, справедливості і чесноти. По одній простій причині… Друзі, ну, не можна вже у ХХІ сторіччі українцю забороняти вільно розпоряджатися своєю землею. Ну як це?! Ну от люди вже на Марс хочуть летіти, а ми українцю… вважаємо, що він не може правильно розпорядитися своєю землею! Ну це ж нонсенс! Більше того, ну, як може українець в своїй державі мати менше прав, ніж, наприклад, він має в Польщі? Ну, в Польщі українець може купити землю, а в Україні він не може купити землю. Ну це ж брєд! Друга складова – це є порушення права власності. Багато з доповідачів, які говорили до мене по різним питанням, кажуть про економічний розвиток, про те, що треба розвивати економіку, залучати інвестиції, багато інших речей. Але, колеги і друзі, ну, як можна говорити про залучення інвестицій, як можна говорити про дотримання якихось прав власності, коли в тебе, ну, наприклад, там якийсь був депозит, дериватив, акції, ще щось? Якщо просто базовий актив земля, но ти нею не володієш, якщо тобі заборонено продавати або купувати землю – самий базовий актив, це означає, що права власності тотально не існує. А це означає, що насправді – о'кей – якщо ми вибираємо такий формат розвитку економіки, а по суті, це формат розвитку земельних… Хвилину завершити, важлива тема обговорюється. МУШАК О.П. Якщо ми вибираємо формат земельних кріпосних, то тоді відповідно будуть і ті, хто хто як би буде цьому протистояти. Шановні колеги, я дуже вас прошу відмінити рішення, ганебне рішення, яке ми прийняли про запровадження і продовження мораторію і дати Україні нарешті земельну свободу. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний пане Олексію. Будь ласка... Зачекайте, будь ласка. За роз'яснення вашої постанови. Колеги, я хочу поінформувати вас, що так само за дорученням Голови Верховної Ради Андрія Парубія 11 грудня цього року відбувся Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, на якому було розглянуто проект Постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради від 7 грудня про прийняття в в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель, внесених народними депутатами України Мушаком, Бригинцем та іншими – всього 9 народних депутатів. І тут було прийнято рішення, що комітет так само рекомендує сесійній залі визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення цього проекту постанови. Я прошу записатися зараз на її обговорення. Дякую.

Будь ласка, Володимир Ар'єв запрошується до слова. 11:37:45 АР’ЄВ В.І. Дякую, Ірина. Я хотів би почати з іншої цифри. Олексій Мушак почав з цифри 27, я хотів би почати з цифри 100. Сто років тому був підписаний Декрет про землю, який забороняв фактично власникам землі, селянам, фермерам тоді, яких потім назвали куркулями, розпоряджатися власної землею. Підписав цей декрет такий собі Владимир Ілліч Ульянов, відомий нам більше як Ленін, всесвітній злочинець, який зробив ту річ, яку ми сьогодні, до сьогодні розгрібаємо і до кінця розгрести не можемо. Тому всі, хто сьогодні голосує за те, щоби земля залишалася в комуністичному рабстві, є сьогодні вірними ленінцями, комсомольцями і нащадками тих людей, які зруйнували українське селянство. Тому я хочу лише нагадати всім, що Україна на сьогоднішній день у списку країн, які не мають вільного сільгоспринку землі. Таких країн, крім України, ще 5: це Куба, Венесуела, Північна Корея, Конго і Таджикистан. Якщо ми хочемо робити реформи, як в Північній Кореї, то тоді можна це робити, але я буду категорично проти. Три роки підряд я буду… голосував і буду голосувати проти продовження мораторію. Не кричіть, будь ласка, ви показали, що ви вірні ленінці, тому не треба більше нам говорити це. лише сказати одне, що земля повинна нарешті бути вільною, вільною від всіх цих комуністичних забобонів, які існують на сьогоднішній день. І ми сьогодні повинні розірвати це порочне коло, коли ми кожен рік говоримо, що ми маємо ухвалити низку законопроектів для того, щоб був вільний ринок землі, потім ці законопроекти ми не ухвалюємо… 30 секунд завершити. Я прошу колег не перебивати. Дуже важлива іде дискусія. Так, шановний пане голово шановної фракції, будь ласка, не перебивайте. Ми обговорюємо надзвичайно важливу тему – тему землі. Володимиру Ар'єву додайте 30 секунд, і не кричіть. АР'ЄВ В.І. Ми в кінці кожного року потім ухвалюємо цей ганебний мораторій для того, щоб наступний рік нічого не робити і не ухвалювати ці закони. Тому ми повинні нарешті розірвати це порочне коло. Я голосуватиму "за" і голосую, і закликаю всіх, хто проти комуністичного… комуністичної спадщини, голосувати теж за скасування цього ганебного мораторію. Дякую. Шановний колего, я вам і чотири надам хвилини. Це перше. Але - друге, - якщо ви використовуєте фемінітиви, то буде не "головиха", а "шановна пані голово". "Головихи" - то десь у вас там, де бігають корови, в іншому місці.

Шановні ленінці, автори постанови про скасування мораторію, я хочу вам нагадати. Ви, як Володимир Ілліч Ленін, пообіцяли землю – селянам, фабрики – робочим, жінок – чоловікам. Тільки що з цього вийшло, ми всі бачимо. Земля - у десяти родин. Фабрики - у Ахметова, Порошенка і інших. А жінки - без чоловіків і без зарплати шукають роботу по всьому світу. Оце ваші ленінські заповіти, які ви пробуєте втілювати в цій сесійній залі. Чому ця сесійна зала проголосувала за продовження мораторію? Тому що, на жаль, за 27 років, дійсно, так і не створили правила цивілізованого розпорядження землею. Тому що за ці 27 років отакі, як ви, сиділи в сесійній залі, які міняли прапори від Кравчука до Кучми, від Кучми до Ющенка, від Ющенка до Порошенка, не забуваючи про Януковича. Бо у вашій фракції половина тих, хто очолювали Партію регіонів. А тепер вони всі перефарбувалися, вони вже, виявляється, реформатори. Дореформувалися! Я думаю, що ключове, що треба робити, це треба за цей рік, хоча б за цей рік накінець-то зробити цивілізований ринок землі, де це буде ринок землі для фермера, а не для латифундистів, чиї племінники, кузени і інші сьогодні виходять на цю трибуну, не платячи селянам навіть 5 відсотків, як цього вимагала Верховна Рада, відбираючи щодня сотні, тисячі гектарів землі по всій Україні! Останній випадок, коли в Кіровоградській області за ніч горе-нотаріус під такого латифундиста… ГОЛОВУЮЧИЙ. СОБОЛЄВ С.В. Переписав 300 гектарів, забравши у людей останнє, що у них є. Оце і є мета ваша для скасування сьогодні негайно мораторію. Але, на жаль, варіант фракції "Батьківщина", де ми хотіли заборонити емфітевзис, де ми хотіли заборонити так звані ф'ючерсні контракти відчуження землі, що зараз масово іде по всій Україні, не було підтримано цією залою. Тому я думаю, нам треба не цю постанову приймати, а нам треба повернутися до проекту фракції "Батьківщина" і на цей перехідний період заборонити будь-які способи відчуження земель сільгосппризначення, щоб підготуватися до офіційного ринку землі, де фермер буде володарем землі, а не латифундисти. Дякую. Будь ласка, від "Опозиційного блоку" народний депутат Шурма буде виступати з місця. 11:44:25 ШУРМА І.М. Шановні колеги, для початку трошки лікбезу. Коли я вчора звернувся до Андрія Парубія і сказав "головуючий", він образився і сказав, що він "голова". Я мушу вам сказати, що там у президії не існує "голови", там є крісло, яке належить головуючому. І пані Ірина мала б у відсутності Голови сісти на це крісло і бути головуючим. І вона є головуюча, а потім буде пані Сироїд головуюча. Я думаю, що нам всім треба це запам'ятати. Це перше. По-друге, не хвилюйтесь, всім дадуть по 3-4 хвилини, знаєте чому, для обговорення? Не тільки тому, що земля дуже важлива, а через те, що у нас сьогодні голосів для ратифікації угод нема, коаліції у залі нема. Вони несуть відповідальність за ратифікацію. І сьогодні будуть максимально затягувати час для того, щоб не дійти до законів про ратифікацію, бо це є ганьба, коли коаліція не може назбирати 226 голосів. А тепер, що стосується землі. Землю треба робити ринковою? Звичайно. Люди на землі хочуть мати право на цю землю? Хочуть. Вони хочуть її продати? Хочуть. Але тут у залі, я вже, чесно кажучи, ніяк не можу зрозуміти, хто "ленінець", а хто "троцький", всі говорять: купити не можна, купити не можна… А ви хоч раз подумали про тих, хто продати хоче? Поки люди не будуть мати гарантованого права власності на свою землю і отримати гроші за цю землю, доти буде спір, доти будуть латифундисти наїжджати в Україну і скуповувати це все сотнями тисяч гектарів. Тому питання мораторію сьогодні актуальне: або даємо людям права власності і голосуємо, а інакше треба продовжувати недоторканність. І наступне. Виступав колега і каже, чи може нормальний депутат сьогодні за ніч 300 сторінок прочитати. Не може. А де ви бачили нормальних депутатів? Нормальні депутати за Закон медреформи проголосують? Ні. За освітянську реформу нормальний проголосує? Ні. Нормальний депутат сьогодні буде виступати проти мораторію? Ні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будь ласка… я бачу, що ще не встигли записатись "Народний фронт". Але спочатку голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко, три хвилини, три. Рівність. Ні, чотири… Ну, обіцяла. Олег Ляшко, Радикальна партія. Давайте, колеги, говорити на чистоту. Перше. До віце-голови Верховної Ради, заступника, Першого заступника Голови Верховної Ради пані Ірини Геращенко. Пані Ірина, з великою повагою до вас, але, коли ви із найвищої парламентської трибуни весь час розказуєте: десь там корови бігають, десь там "головихи" бігають, я просив би вас з великою повагою ставитися до людей праці, до селян, тому що вони, завдяки їм ви сидите в цій залі, завдяки їм ми маємо продовольчу безпеку країни, завдяки їм країна живе, завдяки селянам, 14 мільйонів людей живе в селі, не говоріть зверхньо про корів. Я розумію, що вам, як дитині асфальту, ті корови байдуже, але хочу вам поінформувати, що, на жаль, з вашою політикою вже корови в селі не бігають, тому що немає корів у селі, тому що довели фермерів до ручки і особисті селянські господарства, повирізали люди переважно корів. Сьогодні в Україні мільйон 800 тисяч голів великої рогатої худоби. Після Гітлера в 1945 році було більше – 2,5 мільйона, сьогодні менше 2 мільйонів. У маленькій Новій Зеландії, де 5 мільйонів людей, 40 мільйонів голів скота, із них - 10 мільйонів корів. От вам і питання продовольчої безпеки країни. Чим годуватимемо народ? Імпортним хламом, пальмовою олією, хімією, яку завозять із-за кордонів за копійки, щоб заробляти бариші? А потім люди йдуть з раковими захворюваннями кишково-шлункового тракту і останнє продають, щоб лікуватися. Замість того, щоб отут прийняти закон, хочете, щоб корови в селі бігали? Прийміть наш Закон про заборону пальмової олії, щоб українці їли натуральну молочну продукцію, а не пальмову олію, і тоді буде вигідно тримати корів у селі. До речі, корови знаєте, коли бігають? Коли їм такі, як ви заважають, тоді вони бодаються. А взагалі корови ходять. Це дуже поважні, серйозні і авторитетні священні тварини. Тепер щодо того, що треба зробити, щоб тваринництво відновити. Мій колега Галасюк півгодини тому виступав, на жаль, ви не слухали. Ми пропонуємо запровадити аграрно-сировинний збір на сировину, яка вивозиться з України. Майже 40 мільйонів тонн зерна минулого року з України вивезли замість того, щоб вивозити макарони, борошно, крупи, продукцію. Годуємо весь світ, а потім в три дорога платимо за французькі булочки і макарони. Так от, щоби запровадити аграрно-сировинний збір, 7 мільярдів гривень додатково на відновлення тваринництва, на підтримку фермерів, на підтримку одноосібних… одноосібників, на підтримку кооперації. І щодо питання землі. Земля повинна належати українським Дякую. Шановні колеги, я думаю, в цій залі немає людини, яка би не любила українську корову, не шанувала українську жінку, яка працює в селі. І, до речі, більшість голів голів сільських рад – це жінки. Але це голови, а не "головихи" сільських рад. Тому ще раз від імені всіх голів жінок сільських рад я звертаюся до вас з вимогою називати їх шанобливо: "голови". А "головихи" – це в вашому якомусь ілюзорному світі, де корови бігають від чоловіків з вилами, вони їх точно бояться. І зараз ми обговорюємо далі наш важливий законопроект. Не лякайте нас вилами. Ми надаємо слово представнику фракції "Народний фронт" Максиму Бурбаку. Будь ласка, пане Максиме. Шановні колеги, тут нас колишні регіонали звинувачують коаліцію, що нема голосів в залі. Та можу підтвердити, що ми зараз не дамо жодного голосу, і фракція "Народного фронту" двічі не підтримувала ці постанови, якими гальмувалося прийняття Закону про бюджет на наступний рік. За цю постанову ми також не будемо давати голоси, тому що вважаю, що ці закони, які ми приймаємо більшістю в цьому залі, вони повинні працювати, а ви зараз використовуєте регламентну процедуру для того, щоб загальмувати бюджетний процес, загальмувати прийняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Так, це питання дискусійне, треба проголошувати широке громадське обговорення цього питання. Але я хочу вам нагадати, якщо у вас пам'ять коротка, про самого основного латифундиста, який хотів створити земельний банк і закумулювати там мільйон гектарів, який собі відвів Межигір'я, збудувавши там своє помістя, про це ви не хочете говорити чи вже забули. Тому, шановні колеги, я вважаю, що ми повинні розглянути всі ці постанови, якими загальмувалося прийняття таких важливих законопроектів для України і не витрачайте наш час, і не гальмуйте реформування нашої країни своїми недолугими законопроектами. Дякую. Жодної підтримки у нас не буде. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за висловлену позицію. Будь ласка, пан Сергій Кіраль від "Самопомочі". Просимо вас з місця, да, дві хвилини, або три, це вже як ви. шановні колеги, ми за ринок землі, ми не проти скасування мораторію, але ми за ринок землі. Нагадую вам, ринок землі – це є певні чіткі правила гри, це певні інституції, які цей ринок мають регулювати. мені дивно сьогодні чути, особливо від представників коаліції, від двох фракцій, які мають більшість в цьому парламенті, які закликають нас скасувати мораторій і створити що, анархію? Ми знаємо, що в умовах анархії правлять олігархи. В умовах анархії правлять фахові, досвідчені, високооплачувані юристи, які залишать селян без землі. Тому внесіть проект закону про регулювання, про створення, про обіг землі, назвіть його як хочете, створіть правильні умови і правильні правила гри, і відкриваємо ринок землі. Це перше питання. Друге питання. Колеги, ті, хто сьогодні повертає нас до 1917-1918 років, часів Леніна Ульянова. Я хочу нагадати вам про іншу історію, гетьмана Скоропадського, який правив країною з квітня до грудня 1918. Так от, навіть він визначив, що пріоритетом безпеку і аграрну реформу за 6 місяців, не говорячи вже про 27 років, за 6 місяців, не встигнувши реалізувати аграрну реформу, але навіть він прийняв постанову Ради Міністрів про те, що селяни можуть продавати землю, але не більше 24 гектарів і тільки Державному земельному банку, а решта, будь ласка, купуйте і продавайте. Навіть він створив якісь певні правила гри. Давайте створимо і не займайтесь… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви завершили, шановний пане Сергію? Так. Колеги, вимагає ще слова хвилину Соловей, і хвилину Хлань. І ми після цього закінчимо обговорення. Дякую.

найбільшими мародерами, які найбільше дбають на словах, за свій народ, тому що, якщо ви дбаєте про свій народ, то я вам назву декілька цифр. Середня орендна ставка за оренду землі в Польщі сьогодні складає 250 доларів, в Угорщині – 300, в Аргентині – 280, а в Україні – 70 доларів за один гектар. Тому треба сказати чесно, що ті, хто сьогодні розпинаються з цієї трибуни за мораторій на землю, вони діють в інтересах тих, які не хочуть платити більше українським селянам. Ось в чому є правда. Бо мораторій сьогодні не підтримує, а знищує село. Поїдьте і подивіться, що сьогодні твориться на селі… Чи там є дрібний фермер, чи там є виробництво сільськогосподарське? Його немає. Тому, чим швидше ми відкриємо і скасуємо мораторій на землю, тим швидше українська земля і український аграрний сектор стане локомотивом розвитку держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Останній виступ, будь ласка, пан Хлань, який, я так розумію, теж вимагає слова від представництва українських сільськогосподарських Сергій Хлань, "Блок Петра Порошенка". Третій рік поспіль триває політичне шоу під назвою "мораторій". Тому що це фікція. Бо в Х розділі Земельного кодексу чітко прописано, що обіг земель сільськогосподарського призначення відбудеться тільки після прийняття Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Три роки парламент займається виключно прийняттям політичного закону, який нічого під собою не містить. Що несе мораторій? Мораторій несе те, що рік за роком у наших селян, у власників землі, за копійки за різними тіньовими схемами викуповується ця земля, і вона переходить у власність кількох людей. За тіньовими схемами розбазарюється державна земля. Давайте ще по приймаємо мораторій, і в наших селян, дійсно, не залишиться землі, яку б вони могли продати і виторгувати хороші кошти для себе, для своїх родин…

Дякую. Колеги, я хочу сказати, що зараз ми будемо діяти наступним чином. Ще є вимога з процедури обговорення виступити народного депутата Івченка. Я надам вам слово… і пана Литвина. Будь ласка, пан Івченко і пан Литвин. Прошу, по хвилині. По хвилині, і переходимо на голосування вже, колеги. Я продовжую засідання на 5 хвилин буквально. 11:58:22 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Колеги, село або селянин це не олігарх нашого колеги, який на яхті десь по Мальдівах і орендує мільйони гектарів землі або сотні тисяч гектарів землі. Ми маємо запровадити селоцентристську, селозберігаючий обіг, де селянин, фермер безпосередньо буде отримувати цю землю. Якщо ми говоримо про закони про обіг, то скажіть чесно, вони є. Вони є, де ця людина пропонує 33 відсотки району в одні руки! Ну, про який обіг ми говоримо, коли у нас сьогодні одноосібні господарства чи домогосподарства в тіні?! Про який обіг ми говоримо, коли дотації отримують найбільше?! Про який обіг ми говоримо, коли тільки 500 компаній – 500! – мають кредити в усіх державних банках?! Колеги, давайте створювати аграрний устрій, давайте створювати сімейні ферми, давайте виводити з тіні одноосібні господарства, а потім проводити дискусії, щоби не дісталася земля тим, хто по яхтам роз'їжджає і отримує колосальні прибутки і купують Володимир Михайлович Литвин, також з трибуни буде виступати. Олексію, ви зможете підсумувати, бо я бачу, що голова … автор постанови вимагає потім підсумовуюче слово.

тут людей, в яких мозолі на руках, руки вироблені, покручені ноги, і це мені нагадує, ви знаєте, таких молодих швидких бичків, але нерозумних. Вони не мають жодних перепон, все зносять на своєму шляху. Оце є результат того, що розглядали питання аграрне за скороченою процедурою, як все ви розглядаєте в нашій країні. Вам аби рішення прийняти, аби просто прозвітувати. Тому пропозиція: оцю ключову, важливу тему - у січні місяці виділити один день пленарного засідання, підготуватися, запросити фахівців і обговорити цю проблему. І ми тоді побачимо, що проблеми-то немає, землі вже немає в людей, уже всі забрали. І на 49 років! Куди б ти не писав, як би не звертався, відповідь приходить одна: все по закону. А смотрящіє в особі голів районних державних адміністрацій невідомим людям на 49 років здають землі, які являються спільною власністю громад нерозподілених паїв. Президенту писав, Прем'єру писав, в НАБУ писав, в Генеральну прокуратуру писав, відповідь... Ну, зрозуміло, в обласну адміністрацію писав. Через місяць спромоглися створити робочу групу для вивчення цього питання. А землі немає. Тому ще раз повторюю, пропозиція розглянути це питання в січні місяці і потім вийти на зважені рекомендації рішення з цього приводу. Дякую. Дякуємо за висловлену позицію. Від позафракційних Левченко і Мушак підсумовує. І голосуємо, колеги. Будь ласка. 12:01:43 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223 округ місто Київ. От яскравим прикладом лицемірства, яке постійно відбувається в цій залі, є виступ голови фракції "Народного фронту", який казав, що треба бігом цю постанову відхиляти, бо треба бігом закон цей впроваджувати в життя. І це правильний закон, його треба впроваджувати в життя, цей мораторій. Але от є одне "але", що під цією поставною підписалися декілька депутатів фракції "Народний фронт". То, вибачте, то як же у вас так виходить, якийсь такий... шизофренія в голові виходить, що типу ми хочемо відхилити, але підписуємося, А якщо говорити по суті, торгувати землею сільськогосподарського призначення - єдиним стратегічним ресурсом, який залишився у української держави і української нації - не можна. Проблема полягає в одному: в тому, що в нас немає правової держави. Якщо б у нас нормально працювали правоохоронні органи, нормально працювала судова система, то не було б жодної проблеми в нормальних орендних відносинах, так, як це є, до речі, в більшості якраз західноєвропейських країнах. Тому що, коли тут брешуть з трибуни, кажуть, що більшість країн мають сільськогосподарську землю в приватній власності, це неправда. Тому що є величезні...

Будь ласка, Олексій Мушак, підсумуйте цю важливу, безумовно, дискусію. 12:03:23 МУШАК О.П. Шановні колеги, я надзвичайно радий, що у нас сьогодні відбувається дискусія. І це є правильно, і різні позиції. І можливо, якщо б ми так обговорювали хоча б десять років тому назад земельне питання, то у нас уже би ринок землі давно був – легальний, офіційний, і там, де сплачуються податки до держави. Бо наразі всі виступаючі "проти" забули сказати одну просту річ: ринок землі існує, вона купується і продається. Це раз. Друге. Тільки є один, два нюанси. Перше: податків до держави йде нуль. Друге: ціна в два рази менше, ніж вона була б при відкритому ринку. Тому, шановні колеги, ті, хто виступають за продовження мораторію, пам'ятайте про це. Це раз. Друге. Ми раді, що "Батьківщина" пропонує навести нарешті порядок в земельному стані. І я так розумію, що ви хочете підтримати президентський законопроект, 7363, де якраз багато речей буде вирішено. Ви отримаєте репліку, але це не до мене, це питання вже до… в мене часу немає. Шановні колеги, треба питання вирішувати, а не затикати голову в пісок чи бетон і знову розказувати про мораторій… колеги, шановні колеги, я вже всім давала і репліки, і виступи. Шановні колеги, моя пропозиція. От не кричіть, ви почуєте, що я дуже мудро як головуюча зараз запропоную. По-перше, я дійсно хочу подякувати всім за цю по суті важливу дискусію, яку, я сподіваюсь, ми започаткували, дискусію, яка має відбутися і в сесійній залі, і поза межами відносно ринку землі. По-друге, у мене зараз наступна пропозиція. Ми вже виходимо на голосування, після цього я дам вам репліки як з мотивів ми переходимо до голосування по проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель. Прошу залу визначатися. Маленьке оголошення, і потім ваші репліки. ви знаєте, я думаю, що це оголошення є важливим для всіх. Ми всі би хотіли, щоб в наш зал повернувся дух справжнього парламентаризму. 24 грудня виповнилося б 80 років голові Народного Руху України, Герою України В'ячеславу Чорноволу, легендарному українському політику. сьогодні в кулуарах Верховної Ради України відбувається, відкривається фотовиставка "В'ячеслав Чорновіл та журналісти". В цій експозиції будуть представлені 30 раритетних світлин, на яких В'ячеслав Чорновіл зафіксований разом з журналістами різних засобів масової інформації. Дякую відкриємо цю виставку. Я думаю, це буде дуже хороша і наша з вами згадка про В'ячеслава Максимовича. І можливо, ми всі також задумаємось над тим, чого не вистачає парламенту восьмого скликання і що було в парламенті першого, другого, третього скликання, де були такі легендарні політики. Я закриваю сесію. І вам надам слово з мотивів. Ми з цього почнемо. Я перепрошую, добре. Зараз, будь ласка, слово тоді. І після цього, ну, є вимога, Будь ласка, пану Ляшку. Потім Івченко. І я закриваю ранкове засідання. 12:07:46 ЛЯШКО О.В. Ринок землі, кажуть представники від БПП, що ринок землі існує. Я хочу вам сказати, що і ринок наркотиків існує, і ринок проституції існує, і ринок контрабанди зброї існує. Але це все незаконні ринки, кримінальні ринки. І тому кримінальний ринок землі, який ви при підтримці олігархів запроваджуєте в Україні, це грабунок селян. Що пропонує команда Радикальної партії? Зміни до статті 41 Конституції Конституції України, де записати: основою аграрного устрою України є фермерське господарство. І раз і назавжди поставити крапку у питанні: чия земля? Не Калитчина, не транснаціональних корпорацій, не латифундів і не скоробагатьків, які сьогодні при владі, а українського фермера, українського селянина. І мені дивно, що треба пояснювати абсолютно прості речі, що торгувати треба не землею, а продукцією, вирощеною на рідній рідній українській землі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я обмовилась. Звичайно, ми не закриваємо ранкове засідання, а тільки йдемо на перерву після останнього виступу, і зможемо обговорювати і в кулуарах ще наше ставлення до питання ринку землі. Останні виступ і перерва, перерва, щоб скинути

З приводу інших законопроектів, так я раджу цьому народному депутату, який виступає, по-перше, працювати у комітеті і знати, що всі ці законопроекти вже давно пройшли в аграрному комітеті, більшість членів аграрного комітету проголосували і підготували. Але, на жаль, так трапляється у цьому залі Верховної Ради, що крім Президента ніхто не має більше іншої законодавчої ініціативи. Це закони депутатські, по номерам вони будуть названі з трибуни і покажуть, що вони списані як як плагіат! А вам потрібно каятись за це! ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, будь ласка, перерва оголошується. Я прошу рівно за 30 хвилин зібратися у сесійній залі задля продовження нашого ранкового засідання. Дякую за увагу. Ще раз запрошую всіх на виставку. І ще раз щиро бажаю нам мудрості такої, як була у В'ячеслава Максимовича Чорновола, мудрості такої і компромісності здорової. Дякую. Я би дуже просила в першу чергу до сесійної зали повернутися народного депутата Левченка. Боже, вибачте, будь ласка! Вже я вас бачу. Я дивлюся на ваше місце робоче - і за ялинками не все видно. Я перепрошую, народний депутат Левченко є в залі. Він присутній, але трошки сховався за колонами красивими. Ми переходимо до обговорення, шановні колеги, двох постанов, автором яких є народний депутат Левченко, який завжди присутній в залі, але він зараз був не на своєму місці, тому я не помітила.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 цього проекту, народний депутат Юрій Левченко. І я запрошую його на трибуну для доповіді. Будь ласка, пан Левченко. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Хоча це питання стосується всієї країни, тому що це питання стосується нашої стратегічної авіабудівної галузі, одна із небагатьох галузей промисловості, яка в нас ще конкурентоздатна в світових реаліях, але я хотів би зараз звернути увагу на це питання також як київський мажоритарник, тому що завод "Антонов" знаходиться прямо через дорогу від межі мого 223 округу. І я знаю, як на цьому заводі останні кілька місяців людей звільняють, відправляють в неоплачувані відпустки, переводять на половину робочого дня і так далі. Але при цьому Верховна Рада України голосує за що? Щоби продовжити на рік завозити в Україну західні літаки, ширпотреб, аналоги яких якраз виробляє завод "Антонов". Тобто люди з цієї трибуни стоять, багато таких різних фракцій є, нібито опозиційних, розповідають про "купуй українське", "купуй українське". Так? Розповідають про те, як треба підтримувати вітчизняного виробника. А потім що роблять? Виходять і голосують за такі злочинні закони, які руйнують якраз українську промисловість. Так от… І для чого? Тому що, щоб пан Коломойський

вартість квитків дорожче, ніж західні перевізники, щоб Коломойський міг дешевше і далі літаки купувати. Так от, я хотів би, щоб була все ж таки політична відповідальність за слова. Я хотів би зачитати, які фракції голосували за цей антинародний і взагалі антиукраїнський закон, попри розмови про підтримку вітчизняного виробника. "БПП":

Розповідають тут, з трибуни, про те, як треба підтримати вітчизняного виробника "Купуй українське, плати українцям". А потім виходять і голосують за законопроекти, які руйнують українські галузі, які взагалі на щось іще здатні. Тому шановні виборці, шановні українці! Робіть висновки, як вас тут олігархічна більшість постійно дурить. згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Андрія Парубія 19 грудня відбулося засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, на якому було розглянуто проект Постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України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 Це постанова, як ми знаємо, народного депутата Левченка. І після обговорення профільним комітетом було прийнято рішення запропонувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення цього проекту постанови. Ми з вами переходимо до обговорення постанови,

Будь ласка, Максим Бурбак, прошу вас до слова. Шановні колеги, я уважно слухав доповідача і можу процитувати мого колегу Миколу Трохимовича Федорука, який неодноразово говорив, що є правда, є брехня, а найстрашніше всього - це напівправда. То я цьому професійному популісту зараз розкажу, в чому полягає правда. Він навіть не читав той законопроект, який ми приймали, ми приймали те, що цю норму треба вводити через три роки, не через рік, а через три, це по-перше. По-друге, тут прозвучала теза про захист вітчизняного виробника і що деякі опозиційні фракції цим користуються, лозунгами, а голосують потім за такі потрібні закони, то я вам можу сказати далі, що МАУ – це вітчизняний перевізник, іншого в Україні поки що не має. То треба створити всі умови для того, щоб сюди заходили і лоукости, і відроджувались національні нові перевізники. Чим їх буде більше, тим буде краща конкуренція, тим дешевше будуть квитки. Тепер, по-третє, можу сказати, що від час свого виступу я показував лист "Антонов", який сказав, що вийти на серійне виробництво літаків вони зможуть не менше чим через три роки. Тому що після того, як колишньою злочинною владою було створено міждержавне підприємство "Антонова", то після того країна-агресор Росія забрала всі сертифікати і всю документацію до себе. І їм треба три роки для того, щоб відродити цю документацію. Це було в листі "Антонова" на профільний комітет, який сказав, і там прописано чітко по білому, що треба три роки, щоб запустити документацію, і потім вони зможуть налагодити перевезення… виробництво літаків. І саме головне. Я звертаюсь до всіх пасажирів. Цим законом, за який ми проголосували, ми дозволили не піднімати ціни на квитки як мінімум на 20 відсотків. Тому що вводилося би ПДВ на лізинг, і тоді… Хвилину, будь ласка, додайте, часу. БУРБАК М.Ю. І тоді б всі літаки, які беруть під лізинг для того, щоб здійснювати міжрегіональні рейси, вони подорожчали на 20 відсотків. Це складає приблизно 4-6 мільйонів доларів. На чиї плечі це лягло? Це б лягло на плечі наших пасажирів. Тому цей законопроект захищає їх права і захищає їхні кишені. А вашими антидержавними законопроектами ви робите лише що? Ви лобіюєте закриття регіональних перевезень, а ми зараз бачимо, як відроджуються наші аеропорти: аеропорт в Чернівцях, який отримав державну підтримку, і зараз відремонтована злітно-посадкова смуга, і відбуваються рейси до Києва, чартерні рейси за кордон; аеропорт в Миколаєві, який з 15 грудня отримав сертифікат, і багато-багато інших. Тому не заважайте нашій країні розвиватися. І годі годувати людей політичним брудом і сміттям. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякуємо за висловлену позицію. Будь ласка, Ігор Шурма з місця буде виступати. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, "Опозиційний блок" з першого дня функціонування цього складу Верховної Ради находиться в опозиції не до держави, не до України, а до влади. До влади, яка на сьогоднішній день, не дивлячись на таку риторику дуже популістичну, що ми все для України, робить дуже багато фундаментальних системних помилок, які не приносять користі ні державі, ні громадянам України. Одним з заперечних атрибутів сьогоднішньої політичної ситуації стабільності є Верховна Рада. політично і ідеологічно з багатьма людьми в цій Верховній Раді. Але я відношуся з шаною і повагою, можливо, не стільки до них, а до тих людей, які їх обрали і їм делегували право тут, з трибуни Верховної Ради, відстоювати свої права. І вони це роблять так, як вони вміють, і вони відображають думки і дії тих людей, які їх обрали. Проти чого я є категоричний? Я так само, як і ви, так само, як і автор цієї постанови, маю право на свою точку зору. Чому на сьогоднішній день люди, які належать до керівництва фракцій, дозволяють собі говорити про професійних популістів? Та люди добрі, не кидай камінь у чийсь город, бо він до тебе прилетить. Невже ви не навчилися того, що, порушуючи Регламент по відношенню до "Опозиційного блоку", то й Регламент працює проти вас? Відходьте від персональних образ. Ви проголосували, і "Опозиційний блок" з вами голосував. І ми відстоюємо ту свою позицію, ми маємо право. У людини є право своє відстояти, навіщо розпалювати ворожнечу. Ви говорите за мир на зовнішньому кордоні, а намагаєтесь посіяти війну на політичному фронті. Не потрібно цього робити. Якщо ми будуємо Україну, переступіть через свої амбіції і поприкушуйте язики стосовно персональних образ. Дякую за увагу. Дякую. Хочу також доєднатися до таких миротворчих заяв відносно того, що нам всім потрібно бути більш коректними одне до одного, і це додасть конструктиву роботи Верховній Раді України. Зараз я з великим задоволенням надаю слово шановному Сергію Кіралю від "Самопомочі". Ви будете з місця чи з трибуни?

а часом корупційні законопроекти, знаєте? Під гаслами відродження літакобудування, підтримки космічної галузі ми фактично виводимо мільйони, сотні мільйонів, мільярди гривень з Державного бюджету на підприємства, які й досі не реформовані, в яких досі немає якісного керівництва, із знанням англійської мови, в яких досі немає довгострокової стратегії. Незважаючи на те, що як член Комітету з промислової політики, заступник голови комітету, я про це прошу останні три роки. І на засідання коли приходять представники, керівники цих підприємств, вони це знають, вони це чують, але, очевидно, просто нема про що говорити. А зробити треба небагато. І якщо говорити про пасажирів і про українців, ви знаєте, потрібно просто провести рішення, яке вже прийнято там… Україною підписана і давно парафована угода про так званий спільний авіаційний простір. Давайте відкриємо українське небо, і тоді українські аеропорти і українські авіакомпанії через конкуренцію стануть потужнішими, сильнішими і і їхні послуги стануть потрібними для пасажирів, а не такими, про які будуть писати соціальні мережі. А по "Антонову" давайте дамо відповіді на ті корупційні скандали, про які недавно писали в медіа, про те, що керівник підприємства повідкривав купу офшорних компаній, куди йдуть всі прибутки, яке надає "Антонов", а не до підприємства і не до Державного бюджету. Давайте отримаємо відповідь на ці запитання, а тоді будемо думати, як його підтримати. Дякую. Дякуємо за висловлену позицію. Зараз Максим Курячий. І після цього ще пан Сташук вимагає слово. Вибачте, Корчик. Ще після цього пан Корчик вимагає слово. Я перепрошую. Шановні колеги, ну, мені дуже прикро насправді чути оці возгласи з лівої частини залу від колег із фракції "Самопомочі". Чому? Тому що жодного голосу "за" підтримку вітчизняної літакобудівельної галузі фракція "Самопоміч" не дає, жодного голосу, жодного голосу "за" фракція "Самопоміч" не надає на підтримку вітчизняної ракето-космічної галузі. Дивіться, що відбувається. Ми минулого року прийняли дуже важливий, революційний, потужний законопроект. Ми надали шанс і можливість нам, українцям пишатися нашими літаками "Антонов". Так, це правда, але хтось нам намагається зробити подножку, хтось нам постійно б'є в спину. Зараз ця постанова, яка не дає можливості розвиватися галузі. Більше того, ця постанова не тільки гальмує розвиватися галузі, вона, насправді, ще й блокує вітчизняний аерорух в країні. Так бути не може, у вас нічого не вийде. Більше того, я звертаюсь до вас зараз: шановні колеги, схаменіться! Завтра буде ставиться в цьому залі законопроекту про підтримку вітчизняної ракетобудівельної галузі, про підтримку КБ "Південне", "Южмашу", "Південмашу", буде ставитися завтра Схаменіться, иначе вам в Дніпрі більше робити не буде, нема чого. Або ви голосуєте "за" і підтримуєте, або в Дніпро навіть не приїжджайте. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Корчик. З місця, з місця буде виступати. Шановні колеги, ви знаєте, коли я чую про такі постанови, мені дуже прикро. Тому що, дійсно, ці постанови гальмують як розвиток безпосередньо галузей, так і безпосередньо права тих пасажирів, які можуть вже виступати. Кожне питання в нас намагаються заполітизувати. Але є технічні питання, які не можна приміняти до політики. Це питання є абсолютно технічним. Ми робимо зараз, допомагаємо як і нашим вітчизняним і авіабудівникам, так і вітчизняним авіакомпаніям, найшли такий консенсус, коли можуть працювати спільно. Що стосується "Антонова". Я особисто, фракція "Народний фронт" підтримує вітчизняне авіабудування. І ми робимо все для цього можливе, але коли ми чуємо, що сам "Антонов" каже, що нам потрібно ще три роки для того, щоб не тільки налагодити виробництво літаків, а й безпосередньо мати усі ліцензії, то ми йдемо їм на поступки, і тим самим надаємо право нашим пасажирам без підвищення тарифів, а в середньому по розрахунках це 20 відсотків, на перевезення в регіональних аеропортах України, які не можуть приймати великогабаритні літаки, такі як Boeing і Airbus. Це такі аеропорти, як ті ж самі згадані "Чернівці" і "Миколаїв", і "Франківськ", і тому подібне. То про що ми говоримо? Ми зараз намагаємося допомогти узгодити це питання, а ви намагаєтеся сказати, що, вибачте, все пропало. То, будь ласка, відповідайте конкретно людям, що ж ви робите. Я ще раз кажу, що цей закон абсолютно необхідний. І ми добре, що його проголосували, три роки на розвиток "АН", ми будемо мати і свої достойні літаки. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановний колего, я просто боюся, щоб ми не перейшли з обговорення літакобудування в обговорення одне одного. Давайте тому зараз ми тут поставимо крапку. Якщо будуть зауваження, я після голосування дам з мотивів ведення сесії, і ви зробите мені всі необхідні зауваження. Добре. Зараз, будь ласка, хвилина підсумовуюча автору цієї постанови, голосуємо, а потім обміняємося репліками відносно того, що відбувається в сесійній залі. Дякую. Ю.В. По-перше, щодо того, що написано в законах, хто їх як читає. То ви читайте, власне кажучи, що ви подаєте, і як ви пропихуєте все в цілому без жодного другого читання. У вас в законі написано, на сайті Верховної Ради висить закон. В законі написано, до 21-го, а в порівняльній таблиці – до 23-го. От, за що ви голосуєте в цілому без належного обговорення, порушуєте Регламент Верховної Ради України. А тепер по суті претензій. Знов-таки розказують про підтримку авіабудівної галузі. Як ви підтримаєте авіабудівну галузь, якщо насправді ви дозволяєте і далі ввозити імпортні літаки, аналоги яких в чому ж тут підтримка? чому ж звільняються працівники, чому скорочується робочий день, чому людей відправляють на безоплатні відпустки?! Як логіка ця в'яжеться? Шановні колеги! Це ми вже переходимо в обмін люб'язностями, а місце для цього в буфеті, не в сесійній залі. Тому ми зараз переходимо до голосування по проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року про прийняття в цілому як закону законопроекту про внесення змін до розділу другого "Прикінцевих положень" Закону України про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України "Про розвиток літакобудівної літакобудівної промисловості" щодо надання перехідного періоду українським авіакомпаніям на перехід з літаків закордонного виробництва на літаки вітчизняного виробництва. Прошу голосувати. Після цього слово з мотивів.

Шановні колеги! Я зараз хочу звернутися до всіх українців і розказати професійним брехунам в цій Раді, професійним популістам, що таке спільний авіаційний простір і наші завдання, які Україна виконала вже три роки назад. назад. Ще перебуваючи на посаді в уряді Арсенія Яценюка, на посаді міністра інфраструктури, особисто підписував всі документи для того, щоб Україна прийняла і виконала свою частину Угоди про спільний авіаційний простір. Ми це зробили, ми навіть це ратифікували в парламенті. А до того колеги, який тут критикував і розказував, що САП не робиться з України, хочу нагадати, що Євросоюз не підписував цю угоду, тому що між Іспанією і Великобританією є невирішене питання Гібралтару. От, в чому полягає позиція. Ще раз закликаю: годі годувати людей політичним сміттям. Це нарешті і треба нести за це політичну відповідальність, тому що ви на всю країну збрехали. Так, без реплік, У нас 30 секунд - Ігор Шурма. І переходимо до наступної постанови. Прошу. 13:14:54 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, хвилину. Я вам мушу сказати, нам дуже приємно, що позицію по літакобудуванню "Опозиційного блоку" підтримав у тому числі і "Народний фронт". Я думаю, що там, де питання інтересів України, ми там всі об'єднуємося. А тепер хочу процитувати те, що сказав мій колега, що у цьому залі лунає правда, напівправда і брехня. Так от, правда є те, що сьогодні середа. Правда є те, що на сьогоднішній день у залі немає коаліції. А неправда є те, що ми на сьогоднішній день намагаємося людям показати свою роботу велику, а не можемо приступити до ратифікацій. Це є теж правда. Але неправдою є те, як ми це все… Шановні колеги, я хочу сказати, що правда є у тому, що у залі зараз знаходяться відповідальні народні депутати з різних фракцій, відповідальні, які ходять на роботу. І я закликаю всіх депутатів відповідальних, які зараз у кулуарах, повернутися до сесійної зали. Будь ласка, шановні колеги, повертаємося всі до сесійної зали, всі відповідальні депутати. І ми переходимо до розгляду проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 07 грудня 17-го року про прийняття в цілому, як закону законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році. Автор цієї постанови народний депутат Юрій Левченко, який наполегливо наполягає надати йому 1 хвилину, і 3 хвилин він буде виступати відносно своєї постанови. Дякую. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Це остання постанова з моїх постанов щодо реакції на вакханалію регламентну, антирегламентну у четвер, коли багато законопроектів приймалися абсолютно незаконно, у порушення Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Зокрема, цей законопроект, законопроект починався буквально з кількох сторінок, правильні більш-менш норми щодо збільшення акцизу на тютюн, хоча відтерміновували цей акциз на кілька років. Але за три хвилини до розгляду законопроекту в цілому народним депутатам видається таблиця на 200 сторінок, теж свіжа, з-під ксероксу, теж гаряча, прям аж пар з неї йшов, в якій є маса інших абсолютно поправок, які не пов'язані з первинним змістом законопроекту. Деякі поправки більш-менш нормальні. Наприклад, там намагалися вирішити питання по податковим накладним, і тепер, до речі, спекулюють тут на цьому, владний олігархат спекулює, використовує малий і середній бізнес. І малий і середній бізнес каже: "Не можна ж це зупиняти таку… такий закон". А люди не бачать повністю повноту того, що там прописано. Замість того щоб вирішувати нормальні ці питання протягом року, півроку було часу, то пропихують, нормальні речі пропихують разом з жахливими поправками, величезний проект, за 5 хвилин до голосування. І що ми там бачимо? Ми там бачимо збільшення олігархічних прибутків для газового олігархату, ми там бачимо преференції податкові по податку на прибуток для багатьох різних олігархічних бізнесів, ми там бачимо абсолютно маячливу норму про так звані три посилки, про що вже багато, хто говорить, особливо наша діаспора і наші заробітчани про це говорять. І все це було прийнято без жодного обговорення, не публічно, тишком-нишком, використовуючи таблицю, яка була подана свіжа, з-під ксероксу, незаконно за 3 хвилини…

І потім, розповідають як це добре для держави. Так от, будь-яка раціональна людина розуміє, що хороші речі для суспільства таким чином, в темну, незаконно не приймаються. Що б ви тут не розповідали з трибуни, яким чином ви нібито покращуєте життя. Один вже покращував життя, один вже всіх чув - опинився в Ростові. щоб з вами теж саме не повторилось. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, дозвольте, будь ласка, поінформувати вас, що за дорученням Голови Верховної Ради Андрія Парубія 19 грудня так само відбулося засідання профільного комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, на якому було розглянуто проект Постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року про прийняття в цілому як

Після дебатів бурхливих, які відбулися на комітеті, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення цього проекту постанови у сесійній залі. І тому зараз, перед тим як ми з вами визначаємося щодо цієї постанови, ми проведемо її обговорення. Я прошу записатися від фракцій на обговорення цієї постанови. Дякую.

до слова запрошується Максим Курячий. Прошу вас, шановний колего, до трибуни. Шановні колеги, за що ми проголосували з вами минулого пленарного тижня, під час голосування за зміни до Податкового кодексу? Ми проголосували за розвиток країни, ми проголосували з вами за виправлення тієї дуже серйозної помилки, ми розблокували з вами реєстрацію податкових накладних, саме цього рішення очікував від нас весь реальний сектор економіки України. Ми визнали помилки, і ми їх виправляємо, і це є ознакою сили. Це, по-перше. Ми проголосували з вами за масштабнішу промислову модернізацію в нашій країні. Ми надали просто революційну пільгу для всіх суб'єктів підприємництва: оновити свої основні засоби, завезти з розстроченням сплати податку на додану вартість зі строком на два роки нового обладнання, нових станків. Ну досить жити в позаминулому столітті! Ми з вами проголосували за дуже потужні речі, яким чином надали можливість розвитку в тому числі українського села. Да, ми завтра виправимо ту неточність із 180 поправкою, яка була проголосована, і це зніме повністю напругу у всіх селян України. Але, найголовніше, ми з вами взяли на себе зобов'язання через рік проголосувати в цій сесійній залі Закон про податок на виведений капітал - і замінити корупційний Закон податку на прибуток законом відповідного змісту. І це буде прогрес для України. Шановні колеги, ні кроку назад, люди очікують на розвиток держави, люди прагнуть стабільності, бізнес прагне розвиватися, ми надаємо можливість розвитку вітчизняної економіки. яка датована з єдиним мотивом "чим гірше країні – тим краще для їх рейтингів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, будь ласка, слово надається Ігорю Шурмі з місця. Ігор Шурма "Опозиційний блок". Ви знаєте, може, я помиляюся, я от у своїх колег запитав, вони мені дають відповідь, може вона не правильна, запитай у всіх у сесійній залі, а сьогодні середа чи п'ятниця, скажіть? Завжди в п'ятницю ходить коло 100 людей, подивіться в зал, що відбувається? Театр абсурду. Тут весь час намагаються сказати, знаєте, такою риторикою, чим більше ми голосуємо, кричимо, що любимо Україну, тим більше користі для людей, було б добре, якби так відбувалося. А в мене таке враження склалося інакше, чим більше піднімають зарплату народним депутатам, тим менше вони ходять в зал. Сьогодні, подивіться, будь ласка, на сесійній зал, ви можете говорити про те, хто є на роботі, хто нема, але існує, так звана, політична відповідальність, і коли треба було голосувати за цей законопроект, який стосується податкового кодексу, "Опозиційний блок голосував, бо, я кажу, це правила гри. Ми створюємо правила гри для уряду. А чи він його буде виконувати, чи ні, це вже питання номер два. А от сьогодні на робочому місці, знаєте, якби ви поставили об'єднуючий законопроект, ми більше як 120 голосів не назбираємося. А це є нормально? Чому я звертаюсь до коаліції? Тому що це є політична відповідальність за функціонування Верховної Ради коаліції. Вона у свій час роздала посади в комітетах, і були фракції, які входили в коаліцію, і сьогодні один з цієї фракції виступає і каже. "Я заступник голови комітету". А моральне право є так говорити, якщо ви вийшли з коаліції? Немає. Тому цей театр абсурду необхідно припиняти. Чому ми… я не хочу ні обманювати людей, не хочу, щоб ми себе обманювали: голосів в залі за ратифікацію немає. Постанови голосуються, бо вони не наберуть ні в якому випадку голосів. Давайте маємо силу волі і визнаємо, що ця Верховна Рада себе вичерпує. Давайте не розчаровувати людей в майбутньому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановний пан Ігорю, я можу підтримати позицію, що депутати мають всі бути на своєму робочу місці. Але, в той же час, я як зараз людина, яка веде засідання, хочу що ми йдемо абсолютно по Регламенту. Тому що постанови – це наш з вами обов'язок розглянути, це обов'язок Верховної Ради. І тому я би хотіла, щоб ми чітко розуміли, що ми робимо дуже важливу роботу зараз, всі присутні тут, розглядаючи постанови, які потім дають можливість для підпису Голові Верховної Ради ці законопроекти.

які здійснили фундаментальні зміни в українській державі і будуть ще змінювати. І вести державу у Європу, робити могутньою, потужною українською державою і це осередок стабільності. Тому давайте підтримувати Верховну Раду і постанови, які ми розглядаємо вкрай важливі, вони розблоковують прийняття бюджету, Бюджетного кодексу і Податкового кодексу. І тому давайте не займатись самознищенням, а системно і ефективно працювати. Будь ласка, Івченко. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я хочу ще раз вам нагадати, що саме змінами до Податкового кодексу були запроваджені відшкодування нульової ставки для певних видів культур. Фактично, ми розуміємо, що це було на користь двох великих олігархічних груп. Колеги, не можна робити реформи за рахунок когось. У нашому контексті – за рахунок сільсгосптоваровиробника. Не було жодних консультацій з товаровиробниками. Не було жодних консультацій з асоціаціями, з комітетом аграрним, порушуючи Регламент, протягнули цю норму. Ще раз хочу вам сказати, завтра аграрії виходять на попереджувальний протест. Завтра їх буде тут близько 5 тисяч. Ми маємо їм дати слово і сказати, що ми виправимо ситуацію, ми повернемо сьогодні в діалог разом з податковим, разом з аграрним комітетом, і давайте приймати компромісні рішення, а не проводити свої, скажімо, нововведення без урахування позиції того сектору, який сьогодні формує 32 валової валютної виручки в країні, 32. Ніхто не рахувався з асоціаціями, з аграрним форумом і навіть з аграрним комітетом. Колеги, я пропоную, наразі я бачу, що в залі всього 50 чоловік, але по факту потрібно: а) проголосувати постанову; б) завтра прийняти такий Податковий кодекс, який піде на користь, в тому числі аграрного сектору, щоб аграрії це побачили. Всім разом вийти і сказати. "Ми змогли, ми перемогли, ми виправили ситуацію". І давайте далі в діалозі приймати рішення. Оце буде вірно. А сьогодні давайте підтримаємо постанову. Дякую. Дякую. Колеги, є бажаючих кілька виступити, але ми не можемо всім давати слово. Кіраль, я розумію, зараз… я дам вам слово. Вимагає ще Соловей, Вадатурський, Люшняк. Добре, але це виключний і вичерпний перелік. Так, тоді дві хвилини – Кіраль. Хлопці, вам по хвилині. Добре? По хвилині. Будь ласка, Кіраль. С.І. У творі Джорджа Орвелла "1984" те, що зараз відбувається, називається "дводумством" або "двомовностями", тобто це коли злочини прикриваються такими "благими намірами". В нас же така традиція; "під Різдвяну ялинку" ми проводимо всі більш-менш непрозорі злочинні рішення. І пане Голово, якщо би в нас, у Верховній Раді, дотримувалися Регламенту, коли би ми організовували якісні обговорення тих чи інших рішень, мали б можливість послухати думки різних сторін, різних депутатських фракцій, я думаю, що наші закони, законопроекти були б набагато якіснішими і служили людям. Що стосується конкретного питання, на жаль, ніхто в бізнесу не питав: ні аграріїв, ні малого і середнього. Якщо говорити про блокування накладних, блокування податкових накладних. А вони … А вони потрібні взагалі сьогодні? Це треба було робити ще у вересні або в серпні, коли, дійсно, нормальна, правильна річ запроваджена щодо автоматичної реєстрації накладних, на жаль, привела до значних проблем серед бізнесу, коли бізнес мусив був обґрунтовувати, збирати купу довідок, переконувати податкову, що насправді він не зловживає, він виробляє ту саму продукцію, яку повинен виробляти, просто з іншої сировини. Сьогодні та проблема вже вирішена. Для чого потрібне це зняття блокування? Не для того, щоби зараз, на протязі цих наступних двох місяців почали масово вкидати фіктивні документи і по фіктивних документах повертати фіктивне ПДВ? Я би хотів попросити тих колег, які підтримували такі норми, щоб вони так само активно слідкували тоді, які самі накладні реєструються і зверталися безпосередньо в НАБУ, в інші правоохоронні органи, щоб не допустити таких випадків. Ми будемо за цим дивитися. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Хочу наголосити, що я дотримуюсь Регламенту, по кожному законопроекту йде повне обговорення і усі мають можливість висловитися. "Дводумство" за Орвеллом - це коли люди говорять одне, думають інше, а роблять третє. І просто будьте цілісними: говоріть те, що думаєте, і в залі не буде "дводумства". Це одна відповідь на ваші застереження, колеги. Я наголошую, по кожному законопроекту ми маємо повне обговорення, немає обмежень у виступах. І навіть зараз, коли ми обговорюємо постанови, більшість бажаючих, які мають можливість виступити, мають можливість це зробити. Зараз я даю по хвилині, спочатку Соловей,

що зазначеними змінами до податкового законодавства, ми надали велику можливість українським виробникам завозити сучасне обладнання і розтерміновувати сплату податку на додану вартість. я би хотів у своєму виступі привернути увагу до іншого питання – до питання економіки і залучення інвестицій. Бо, якщо ми кожного року перед новий рік міняємо Податковий кодекс, то, зрозуміло, що говорити про масштабне залучення інвестицій, на жаль, не приходиться. Я думаю, що сьогодні час в українському парламенті, як ми говорили про те, що потрібно зробити один день земельної реформи, час говорити про те, щоби зробити один день широкомасштабної податкової реформи, розглянути надзвичайно важливий законопроекту про податок на виведений капітал, яким замінити податок на прибуток. Один раз і назавжди хоча б на п'ять років прийняти такі податкові правила, які б були зрозумілі... Прийняти такі податкові правила, які б були зрозумілими і прозорими для кожного, і ясними для кожного підприємства, щоби інвестор, який інвестує в Україну, розумів, що в наступні хоча б 5 років податкові правила в цій країні змінюватися не будуть. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Максим Люшняк, теж одну хвилину. Микола, перепрошую. Перепрошую, пане Микола. Будь ласка. 13:33:57 ЛЮШНЯК М.В. Шановний пане Голово, колеги народні депутати, дорогий український народе! Так, сьогодні податковий комітет виправив помилку, як завжди, бюджетної ночі і вніс зміни в Податковий кодекс щодо до нульового ПДВ з відтермінуванням на такі культури як соя і ріпак. Але залишилося невирішене одне питання, питання дуже глобальне: чому країна, яка сьогодні перебуває у стані економічної кризи, у стані війни, повинна виплачувати дотації сільськогосподарські більше 150 мільйонів в одні руки, чому ми не можемо обмежити. І тому я прошу голову бюджетного комітету завтра внести зміни у Бюджетний кодекс, які будуть стосуватися, що по всіх сільськогосподарських програмах має бути обмеження в 100 мільйонів, я вважаю, це велика цифра, ми згодились компромісну на 150. І це має зроблено бути українським парламентом у цій сесії. І тоді ми зможемо подивитись в очі аграріям і сказати, що ми… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. Будь ласка, завершуйте. ЛЮШНЯК М.В. … що ми є парламент, який помиляється, але виправляє свої помилки. Слава Україні! Дякую. І я хочу нагадати, як я і попереджав у понеділок, завтра ми по 131 статті Регламенту Верховної Ради України будемо мати можливість зробити уточнення і по бюджету, що стосується безпеки, і зможемо зробити уточнення і по Податковому кодексу, по якому по якому вже, наскільки мені відомо, або вже прийняв, або сьогодні має прийняти рішення комітет. І заключний виступ по обговоренню даної постанови - Вадатурський. Від місця, будь ласка, 1 хвилина. Шановні колеги, сьогодні ми говоримо про довіру, про повагу до Верховної Ради України від суспільства. Як можна говорити про повагу, якщо ми під час обговорення витрачаємо 3 хвилини для того, щоб забрати майже 10 мільярдів гривень від аграріїв і передати в одні чи дві пари руки? Як можна це пояснити аграріям, які дуже важко заробляють кошти і намагаються вижити у таких складних умовах? Нам потрібно закінчити з такою практикою і ми повинні навчитись виправляти свої самі помилки. І тому давайте, ми згодні підтримувати переробника, але не таким чином не чином забирати кошти у одних, а давати кошти іншим. Так неможна поступати, це недержавна позиція, це недержавна політика. І нам потрібно виправляти такі помилки. Дякую вам. І заключне слово автора постанови Юрія Левченка. Через хвилину переходимо до голосування. Прошу запросити депутатів в зал. І включіть мікрофон Юрію Левченку. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. кричущого постійного порушення Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" і до тих негативних моментів, які в цих законах проштовхувались, чомусь всі виступаючі з олігархічної більшості, жоден виступаючий з олігархічної більшості навіть слово не обмовився про факти порушення Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Про що тільки не говорили: про поганих якихось популістів, про те, як вони нібито країну будують, ще-ще-ще-ще-ще, але жоден з них не сказав жодного слова по конкретним фактам порушення конкретних статей Регламенту Верховної Ради України – закону, бо це закон. Так от, я звертаюся до громадян України. Люди добрі, я сподіваюся, що ви розумієте, що нормальні речі, нормальні речі, потрібні для суспільства, не приймаються швиденько з порушенням Закону "Про Регламент Верховної Ради України". Дякую. Отже, обговорення завершено. Ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 07.12.2017 року про прийняття в цілому як закону законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018-му році (6776-Д-П). Хто підтримує дану постанову, прошу проголосувати. Прошу визначатись, колеги. За-33 Рішення не прийняте. Колеги, це була заключна постанова з тих, які розблоковують бюджетний процес. І тепер, колеги, я хочу звернутися до залу. Ми вже кілька тижнів підряд маємо хорошу традицію, щоб законопроекти, які є важливі, які мають велику кількість правок, ми правки розглядали в середу, а голосування проводили в четвер. У нас зараз на розгляді проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Цей законопроект має майже 300 правок. І у мене, колеги, є пропозиція, щоб ми тих півгодини, які лишилося, змогли пройти більшість правок, завершити день, а в четвер вийти на голосування. Цей законопроект, наскільки мені відомо, підтримується усіма фракціями. Питання тільки в тому, щоб ми дотримувались Регламенту, а ми його дотримуємося, на відміну від деяких звинувачень, змогли пройти сьогодні ці правки. І завтра менше витратити час на розгляд цього закону. Є згода в залі? Тому переходимо до наступного питання порядку денного. Проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність (6016-д). І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань податкової та митної політики Южаніну Ніну Петрівну. Будь ласка, Ніна Петрівна.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Сьогодні пропонується до розгляду до другого читання законопроект (реєстраційний номер 6016-д) про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Зазначений законопроект розроблено з метою приведення норм національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність у відповідність з законодавством Європейського Союзу, зокрема з положеннями Директиви 43 та Регламенту 537 2014 року. Законопроект було прийнято в першому читанні 16 листопада 2017 року. При підготовці до другого читання до нього надійшло 238 поправок. Більше половини, а саме: 133 правки враховано, враховано Враховані правки по суті не змінюють концепцію законопроекту, а навіть дещо його вдосконалюють і роблять його більш ліберальнішим. При цьому норми залишаються у відповідності до стандартів ЄС, які передбачається імплементувати в національне законодавство. Відхилені пропозиції, їх всього 105. Це в основному ті, що не можуть бути враховані, оскільки змінюють концепцію законопроекту або не узгоджуються із концептуальними засадами директиви ЄС. Враховані пропозиції це ті, які найбільше обговорювалися в залі нами з вами при прийнятті в першому читанні. Саме робоча група в комітеті разом із експертами, із представниками професії дуже ретельно розглянули їх і максимальну кількість врахували. Крім того, я хочу наголосити, що комітет за цей період часу отримав листи підтримки зазначеного законопроекту доопрацьованого широкою аудиторською спільнотою і Аудиторською палатою України. Крім того, ми отримали підтримку зазначеного законопроекту, яку висловив посол ЄС в Україні. Крім того, уже з доопрацьованою версією відбулася конференція в місті Харків і якраз аудиторська спільнота також надала свою підтримку даному законопроекту. Я хочу наголосити, що якраз тоді колеги мої і колеги по комітету дуже чутливо хотіли віднестися до всіх пропозицій, які подавали аудитори із Харкова. Ми відпрацювали і запросили всіх аудиторів, яких поправки не були враховані в першому витанні до дискусії в комітет. В результаті ми маємо зараз

Нам треба зараз в основному наголосити на тих поправках, щодо яких найбільше виникало зауважень минулого разу. Я хочу, щоб ви звернули увагу, що ми їх підтримали і вони уже є в правому… в правій колонці таблиці, яка роздана до другого читання. "Зокрема, передбачена можливість аудитору не тільки надавати нерухомість в оренду, а і здійснювати її відчуження… Уточнено, що аудитори матимуть право отримувати винагороду від освітньої, викладацької та наукової діяльності. Це правка 17. Надана можливість суб'єктам аудиторської діяльності здійснювати послуги з оцінки, якщо вони прямо не впливають на результати фінзвітності (правка 31). Доповнено нормами, що аудиторська фірма не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про професійного учасника фондового ринку або емітента, цінні папери якого допущені до торгів на фондових біржах, або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам (правка 35). Врахована пропозиція щодо індивідуальної відповідальності кожного члена ради органу суспільного нагляду з вини яких відбулись порушення, саме ці особи не можуть бути делеговані до наступного складу, у першій редакції було запропоновано колективну відповідальність і щодо цього, у вас була велика кількість зауважень. Також дещо уточнено дату сплати внесків на фінансування органу суспільного нагляду та аудиторської палати. Зазначено, що вони сплачуються не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в якому було складено, датовано аудиторський звіт, а не після підписання такого аудиторського звіту безпосередньо. Чітко уточнено, що рішення органу суспільного нагляду можуть бути оскаржені в суді, уточнено процедуру формування ради нагляду органу суспільного нагляду, і це було найважливіше зауваження, яке стосувалося участі громадськості в формуванні ради нагляду. Ще хвилину, будь ласка. була ключовою при обговоренні. Уточнено процедуру проведення такого першого установчого з'їзду - правка 220, яка також була одна із ключових. Збільшено з 10 робочих до 30 календарних днів строк внесення змін до реєстру – це правки 91, 92, 93. Уточнено, що визнається суттєвим порушенням для цілей застосування відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності - правка 94. Також зменшено із 100 відсотків до 30 відсотків від суми винагороди штрафні санкції, що можуть бути застосовані до суб'єкта аудиторської діяльності – це те, про що ви також наголошували минулого разу. І запропоновано продовжити з 1 травня до 1 жовтня 2018 року строк введення в дію цього закону, правка 209, що викликано тим, що ми поки не змогли прийняти даний законопроект в цілому. Дякую. Я думаю, що ми переходимо до поправок, колеги. І якщо будуть виникати з приводу якихось поправок ще бажання і необхідність, і потреба голови профільного комітету дати роз'яснення, то у вас завжди буде така можливість. декількох авторів правок немає в сесійній залі зараз, я буду йти тільки по тим поправкам, автори яких знаходяться в сесійній залі. Якщо хтось буде бажати виступити, прошу піднімати так само руку, якщо я когось не назву. Будь ласка, поправка номер 14, Долженков. Наполягаєте? Ні. Поправка номер 16, Довбенко. Не наполягає. Поправка номер 18, Кірш. Не наполягає. Поправка номер Поправка номер 27, Долженков. Долженков не наполягає. 29, Долженков, 29. Не наполягає. 30, Мартовицький. Не наполягає.

СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановна пані доповідач, проект закону передбачає можливість органу суспільного нагляду розглядати та переглядати рішення аудиторської палати України, прийнятої нею в межах делегованих повноважень. Це, на нашу точку зору, частково нівелює значимість та інституційну самостійність власної аудиторської палати, та фактично може перетворити самоврядний суб'єкт у підпорядкований органу суспільного нагляду підрозділ і встановлює суттєву залежність від неї. Відповідно до статті 46 цього закону закріплено принципи професійного самоврядування аудиторів. Тому з метою усунення цього не обмеженого впливу органу суспільного нагляду на діяльність Ради аудиторської палати України та відновлення принципів професійного самоврядування аудиторів, пропонується виключити можливість втручатися органу суспільного нагляду у вже прийняті Радою аудиторської палати рішення. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги! Я хочу ще раз звернути вашу увагу, що якраз навколо саме Аудиторської палати України наразі найбільше питань щодо прийняття їх рішень. При тому якби ви знали в якому стані зараз знаходиться Аудиторська палата України ви б жахнулися. Переобраний новий склад не може зосередитись на роботі і відбувається виключна така демонстрація перетягування прав одного комітету, однієї особи до іншої. Тобто взагалі мені здається, чим швидше ми приймемо закон, тим швидше ми спасемо взагалі професійну спільноту від колапсу, який може статися в разі, якщо продовжуватиме дію свою Аудиторська палата. Це, по-перше. І, по-друге, поправка не узгоджується із концептуальними засадами директив ЄС, зокрема статтею 32, директиви ЄС. І ми незважаючи ні на що при цьому, при опрацюванні цього законопроекту, все-таки аудиторській палаті довольно таки багато надали повноважень. Мені здається, що якщо вона з ними буде справлятися, це буде переломний момент в їх роботі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, визначаємося по поправці 52, народних депутатів Острікової і Семенухи, які комітет відхилив. Прошу визначатися.

31 голос. Не підтримана поправка. Наступна, 54-а, Долженков. Не наполягає. 56-а, Долженков. Не наполягає.

це не зовсім так. От, власне кажучи, в Директиві 21456 і 20643 чітко зазначено, що, цитую: "Керувати компетентним органом повинні не практикуючі особи, які мають знання у сферах, що стосуються обов'язкового аудиту". І потім така фраза: "Такі особи обираються згідно незалежною та прозорою процедурою висування". На жаль, в діючому законопроекті формування ради нагляду таким чином і залишено навіть після поправок, таким чином прописано, що, власне кажучи, залишається основний вплив, і вирішуючий вплив, виконавчої влади замість, по суті, незалежних і не практикуючих осіб. Моя поправка якраз спрямована на те, щоби це питання вирішити, що у раді більшість мали не практикуючі особи, а не ставленики виконавчої влади, тому прошу, будь ласка, мою поправку підтримати. Дякую.

І я, коли презентувала даний законопроект, я саме наголошувала, що після фінансової кризи, в тому була присутня провина і аудиторів, і аудиторських звітів, і підтвердження фінансової спроможності збанкрутілих підприємств, було прийнято рішення саме Європейською комісією про напрацювання вимог директиви, яка є єдиною для всіх країн Європейського Союзу. І саме там розподілено вплив саме професій і участь в контролі над діяльністю. Тому саме представництво в раді нагляду семи членів є збалансованим і в частині представлення інтересів професії. Три особи будуть представниками професії, цього достатньо для того, щоби якісно впливати на контроль за діяльністю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я прошу визначитися по поправці номер 65 народного депутата Левченка. Комітет її не підтримав.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановна Ніна Петрівна, я абсолютно погоджуюсь з вами, що цей закон – колосальний крок вперед, і цей законопроект треба приймати. Але я також все-таки наголошую на тому, що одне з завдань цього законопроекту – створити інституційну незалежність аудиторської палати. А в даному випадку пропонується все-таки можливість переглядати її рішення радою нагляду. От вдумайтесь, в разі обґрунтування доцільності і скасувати таке рішення. Ну хто буде визначати таку доцільність, потім скасовувати. Невже не очевидно, що це може мати упереджений, а відповідно і невмотивований чинник на прийняття того чи іншого рішення. Тому моя правка все-таки пропонує вилучити з проекту закону зазначеного положення, коли фактично аудиторська палата не буде підпорядкована раді нагляду через можливість перегляду її рішень. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Визначаємося по правці 72 народного депутата Семенухи і Острікової. Комітет її не підтримав.

М.В. Дякую, Ірина Володимирівна. Моя поправка стосується складу ради нагляду. тому я пропоную, щоб у друге речення абзацу восьмого частини першої статті 16 законопроекту виключити, це те, що стосується членів ради нагляду. Прошу підтримати мою правку. Дякую. Визначаємося по поправці 69 народного депутата Довбенка. Комітет її відхилив. 27 голосів підтримують поправку. Вона відхиляється. Наступна 97 поправка,Острікова-Семенуха. Долженков, 102 поправка. Не наполягає. Левченко, 103 поправка. Наполягає. Мікрофон Левченку. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Ну, по-перше, щодо попередньої поправки щодо формування ради нагляду, ну, я процитував – директиви відповідні є – процитував, де чітко написано, яким чином має формуватися. Я не знаю, як можуть бути якісь розбіжності. Ну, це вже… хай хай люди роблять висновки. Щодо цієї поправки. Недоцільною є пропозиція обмеження доступу малих та середніх аудиторських фірм до перевірок підприємств, що становлять суспільний інтерес, критерії доступу встановлені у статті 21 законопроекту.

рух до монополізації ринку, коли доступні… коли до серйозних клієнтів доступ будуть мати тільки обрані, а ті, що не обрані, не будуть мати відповідного доступу. Тому прошу також цю поправку врахувати. Дякую. Хотіла би прокоментувати, тому що саме прийняття цього Закону чекає більшість аудиторів, які справді здійснюють обов'язковий аудит суб'єктів суспільного інтересу. А ви зараз говорите взагалі про аудиторів. Взагалі аудитори у переважній більшості своїй не здійснюють аудит органів суспільного інтересу. А для маленьких аудиторських компаній ми зробили всі виключення при прийнятті у першому читанні, щоб вони могли продовжувати ту роботу, якою вони займалися. Це по-перше. Вимоги щодо трьох аудиторів… Вибачте мене, а яка компанія може надати належний аудиторський звіт, якщо там працює один аудитор? Притому, ми не говоримо, що це – штатні працівники, це можуть бути залучені працівники, але це має бути якісний звіт, якому може довіряти суспільство. Дякуємо за роз'яснення, колеги. Я прошу визначатися відносно 103 поправки, депутата Левченка. Комітет її відхилив, і ми чули тільки що роз'яснення комітету.

13:59:05 За-20 Відхилена поправка. Я продовжую засідання на 10 хвилин буквально. 112 поправка, Долженков. Просять оголосити перерву. Колеги, на вимогу вже депутатів відповідальних, які сьогодні відпрацювали добре сесійний день, після поправки Долженкова я оголошую перерву. Будь ласка, це поправка 119 народного депутата Долженкова, дякую, шановна пані Ірино. Правка насправді номер 112-а, а не 119-а. порядку, вона стосується порядку оплати послуг аудиторськими фірмами. можливо, при всій прогресивності ідей цього законопроекту, занадто жорстка регламентація сум винагороди, які сплачуються зокрема підприємствами, що становлять суспільних інтерес, на користь аудиторських фірм, є, на мою думку, на моє переконання, неправильним. А зокрема стосовно пропонується цією правкою виключити частину третю зі статті 26, у відповідності до якої не може бути сума винагороди перевищувати 70 середньовизначеної ціни ринкової надання послуг аудиторських, якщо впродовж 3 років зазначена компанія чи аудитор окремо надавав зазначені послуги підприємству, що становить суспільний інтерес. Вважаю цю норму дискримінаційною, тому пропоную її виключити. Дякуємо за роз'яснення. Шановні колеги, я прошу визначитися сесійного залу відносно поправки номер 112, народного депутата Долженкова, яку він тільки що представив. Комітет проти цієї поправки. Прошу визначатися.

Дякую, шановні колеги. 17 голосів підтримали цю поправку. Вона не проходить. Колеги, отже, ми закінчили розгляд цього законопроекту на поправці номер 112. Починаємо завтра, у четвер, наше ранкове засідання з продовження розгляду цього законопроекту із поправки номер 113 народного депутата Долженкова. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра ми продовжимо роботу наше… нашу сесію відкриваємо. І нагадую, що сьогодні у нас робота в комітетах і фракціях також. Прошу вас всіх, будь ласка, повертатись повертатись до роботи у комітети. Дякую. Ми вже завершили роботу на сьогодні, наш сесійний день. Дякую. Дякую.